Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 62. izredno sejo Državnega zbora, Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi drugega odstavka 20. člena in prvega odstavka 58. člena ter prvega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obvestila o odsotnih poslankah in poslancih seje ter vabljenih na sejo so objavljeni na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam!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

Predlog priporočila je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. V zahtevi za sklic izredne seje Državnega zbora s to točko dnevnega reda, ki jo je 6. februarja 2024 vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec, je med razlogi za sklic izredne seje navedenih nekaj osebnih podatkov, ki so varovani na podlagi zakona v skladu s prvim odstavkom 104. člena Poslovnika Državnega zbora. Ti podatki širši javnosti niso dostopni, zato prosim, da v uvodnih predstavitvah, pri predstavitvi stališč poslanskih skupin in v razpravi teh osebnih podatkov ne navajate. Za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo predstavniku predlagatelja, gospodu Janezu Janši. Izvolite. Spoštovani gospod podpredsednik, redke predstavnice Vlade, kolegice in kolegi! Spoštovani davkoplačevalci! Nedolgo nazaj je predsednik Vlade dr. Robert Golob slovenski in delno tudi mednarodni javnosti oznanil, da imajo v koaliciji krizo zaradi korupcije. Nekaj dni kasneje je predsednica druge največje koalicijske stranke, ko je govorila o tem, priznala, da ljudje v Sloveniji živijo vse slabše. Obe izjavi sta bili na široko objavljeni; najbrž ni treba, da tukaj citiram bolj natančne podatke, kdaj in pravzaprav povod za to sejo, ki smo jo sklicali na to temo, dal sam predsednik Vlade. priznava, da imajo krizo v koaliciji zaradi korupcije, potem najbrž ni treba obtoževati opozicije, zakaj je sklicala to sejo. O ostalih razlogih za sklic te seje, ki so navedeni v gradivu, s strani mojih kolegic in kolegov kasneje v razpravi. Jaz bi samo opozoril na nek bistveni rezultat vse te razprave, ki se je odvijala po tem, ko je bilo odkrito, da je Vlada Republike Slovenije iz državne proračunske rezerve razporedila milijone evrov za nakup razpadajoče stavbe, ki naj bi služila za sodno 2. Poslušali smo s strani predstavnikov Vlade, tudi najvišjih predstavnikov Vlade, da je to neka zadeva, ki je bila podtaknjena s strani strokovnih služb, kasneje se je ost uperila v koalicijsko stranko, ki je vodila ta resor. Ministrica te stranke je najprej krčevito, ognjevito branila ta nakup, na kar je obrnila ploščo, začela obtoževati vse živo okrog sebe, vse kar se je dogajalo potem, ko je ta sporni nakup prišel v javnost, je do neke mere vse to, vse to, kar se je dogajalo, do neke mere razčistilo situacijo, tako da nekatere stvari poznamo, nekaterih stvari še vedno ne poznamo, in očitno v interesu tistih, ki imajo škarje in platno v rokah ni, da bi se ta zadeva razčistila, od sedeža NPU, Nacionalnega preiskovalnega urada do Ministrstva za pravosodje, ker je verjetno vsa dokumentacija ali pa večina te dokumentacije je z avtom kakih deset minut, pa v roku enega meseca, pa še nekaj, še noben kriminalist tega urada, ki naj bi to preiskoval, menda ni obiskal ministrstva. Po drugi strani smo doživeli pred leti hiter obisk z odredbo za hišno preiskavo, ko je policija iskala neobstoječo pisarno Andreja Širclja na sedežu stranke, Slovenske demokratske stranke. Sliši se, da je celo bila opravljena hišna preiskava na podlagi prijave enega od poslancev koalicije zoper njegovo bivšo ljubico, ki naj bi ga zalezovala, skratka depolitizirana policija, zelo hitra, ko gre za, ko gre za nekatere stvari, ki vladajoče motijo, ko gre pa za prvovrsten korupcijski škandal, ki ga priznava sam predsednik vlade, pa glejte, nobenega kriminalista na kraju kjer se je zbirala, pa verjetno tudi odkrivala, pa verjetno tudi prikrivala, če so bili tam tudi storilci, kot pravi ministrica, tega spornega nakupa, kjer naj bi šlo tudi za sume številnih kaznivih dejanj, kot smo to poslušali tudi s strani predstavnikov Vlade, ampak vse to je manj pomembno od zaključka, ki ga Vlada ponuja v zvezi s tem. Zaključek, ki se ponuja s strani Vlade in vladne koalicije ob odstopu ministrice ali pa zamenjavi ministrice, pa ob vsem tem, kar se je razčiščevalo je, da je zadeva zaključena s tem, ko je ministrica odstopila. Ona je podpisala pogodbo, je objektivno odgovorna zdaj odstopila, kriminalisti do Ministrstva za pravosodje še vedno niso prišli, se pravi, tam nekje leta 2036 bo mogoče kaka, kak formalni epilog s strani izjemno hitrih pristojnih organov, ko gre za trivialne zadeve in izjemno počasnih, ko gre za velike stvari. Pa je temu res tako? Glejte, jaz tukaj ne branim ministrice, daleč od tega, še še posebej glede na to kako je obračala ploščo, ampak ministrica je podpisala to pogodbo potem, ko je Vlada ta projekt dvakrat odobrila. Najprej ga je uvrstila v NRP, nato je še prerazporedila sredstva in bilo je zelo zanimivo poslušati kako naj bi šlo tukaj za drobiž. Zdaj 8 milijonov evrov je seveda malo v primerjavi s celotnim proračunom, o tem nekaj kasneje, je pa 8 milijonov evrov denar s katerim lahko zgradiš šolo in športno dvorano je denar, s katerim lahko zgradiš dva domova za starejše, je denar s katerim lahko zgradiš obvoznico okrog kakega kraja, je denar, s katerim lahko bistveno izboljšaš kvaliteto življenja nekaj tisoč ljudem. To je velik denar,

zato, da se napolni sklad za obnovo po poplavah in s tem se dodatno bremeni davkoplačevalce in gospodarstvo. In to poslušamo od avgusta do konca leta, potem pa pride tisti čas med božičem in novim letom in letijo iz proračunske rezerve milijoni, ne samo za ta nakup, tudi druge podobne stvari so se takrat dogajale, za vse živo. Takrat pa očitno nekateri v Vladi mislijo, da je tukaj več vreč. Vse javne ali pa državne vreče se polnijo iz enega samega vira, in to so žepi davkoplačevalcev. In to je kategorija, ki je v tem primeru absolutno oškodovana. In bistvo vsega tega in osnovni motiv zakaj se dogaja ta seja je, da vladna koalicija zdaj ponuja odgovor, češ, da je možno, da neke službe, pa neka stranka napleteniči neko zadevo, korupcijsko zadevo, in potem Vlada to zadevo dvakrat potrdi, ne da bi bilo nekega checkihnga tukaj, brez tega, da bi nekdo pri zadevi, ki je znana, ki je očitna, ki mora vzbuditi alarmne zvonce pri zadnjemu članu kabineta predsednika Vlade, zadnjemu članu sekretariata, generalnega sekretariata Vlade, kajti 20 let in še več v Sloveniji poteka saga o nakupu ali pa izgradnji sodne palače. Rezervirano je elitno zemljišče blizu centra Ljubljane, na delu ozemlja bivše vojašnice Ljuba Šercerja. Gradbena jama je tam v državni lasti. Trije projekti so bili narejeni in plačani za to. Večkrat se je že poskušala graditi, pa je prišla finančna kriza ali pa epidemija in so bile ovire, zadeva je na nek način pripravljena. In kolikor vem, zdaj sodstvo ne nasprotuje temu, da se tam nekaj zgradi in bi se že lahko zgradilo, če seštejemo, koliko denarja je šlo za najemnine, za različne prostore in pisarne, ki se najemajo po Ljubljani, za različna sodišča. Zanimivo je, da so med tistimi, ki so največji najemodajalci, znana imena s področja pravosodja, odvetništva in tako naprej in da je tukaj močan lobi, ki je tudi seveda zaviral vseh administracijah, da bi prišlo do rešitve prostorskega problema za slovensko pravosodje. In to je znano. In potem pridejo predlogi, da se kupi neka propadajoča stavba brez parkirišč zato, da se reši ta problem. Zdaj vi trdite, da je to možno, da se je zgodilo, ne da bi komurkoli v tej verigi odločevalcev od Ministrstva za pravosodje naprej, se pravi finančnega ministrstva, ki je moralo prerazporediti sredstva generalnega sekretariata Vlade, kabineta predsednika Vlade samega, predsednika Vlade, ne da bi kjerkoli zazvonili alarmni zvončki, pa bi nekdo vprašal: pa se je to dobro preverilo, pa zakaj kupujemo propadajočo stavbo, če imamo pa projekte, zemljišča, gradbeno jamo, da se ta problem reši. Se pravi, vi trdite, da od Urad ministra za pravosodje naprej nihče ni odgovoren. Recimo, da kupimo to razlago. A veste, katero vprašanje se potem postavi? Koliko takšnih okostnjakov je še v omari te Vlade? Če lahko neke službe naštrikajo neko zadevo, za katero gre iz državne proračunske rezerve, namesto v sklad za obnovo po poplavah, za nakup propadajoče stavbe, v zadevi, ki je očitna, za katero vsa birokracija v Ljubljani ve, koliko takih primerov je še lahko v omarah. 4. TRAK: videli smo tukaj predsednika Vlade, ki je kazal neko gradivo zadnjič, češ, Vlada ni bila nič obveščena, glejte, na parih listih je bilo to napisano, nobene razlage, nobene cenitve, itn. javnosti predate in pristojnim organom to razlago, potem je treba opraviti forenzično preiskavo vseh podobnih prerazporeditev sredstev, vseh takšnih nakupov, ker ni nobene garancije, da je pri ostalih zadevah pa ta checking deloval. Jaz mislim sicer, da ni na svetu finančnega ministra, ki prej, preden predlaga prerazporeditev iz državne proračunske rezerve 6 ali pa 7 milijonov evrov, ne pokliče predsednika Vlade pa ga vpraša, če je to nekaj, kar, kar pije vodo, še posebej pa ne v državi, ki je bila katastrofalno prizadeta z ujmo avgusta in kjer se dvigajo davki in prispevki zato, da zdaj napolnimo sklad za obnovo. Če pa verjamete finančnemu ministru, da ni, da ni obvestil predsednika Vlade prej, da nihče nad njim za to ni vedel prej, preden je Vlada sploh dvakrat o tem odločala, oprostite, potem priznavate, da imate Vlado, v kateri se ne ve, kdo pije in kdo plača. Oziroma vemo, kdo plača, ne - plačamo davkoplačevalci. Kdo pa pije ob vsem tem pa pač nekaj se je že razvedelo, nekaj se pa še očitno bo. Torej jaz predlagam tukaj, da tudi sama koalicija glede na to, da nekaj časa bo to še na žalost vladajoča oblast, resno razmisli o tem, kakšno razlago te, bom rekel, korupcijske afere prodaja javnosti in pristojnim organom. Prav vse, kar je bilo narejeno v zvezi s finančnimi prerazporeditvami, nakupi, investicijami, je sumljivo, če lahko nekaj uradnikov pa generalni sekretar ene stranke spravi skozi zadevo za 8 milijonov. Torej predlagam, da se s tem ukvarjate, ne s tem kdo je kupoval pa prodajal orožje pred 30 leti - slovenska vlada, Ministrstvo za obrambo. Jaz sem bil minister za obrambo. Mi smo kupovali, menjavali in prodajali orožje za to, da smo lahko kupili novega in boljšega, in to zato, ker so nas razorožili na sam dan, ko je prisegala prva Demosova vlada, in to z veliko vlogo in pomočjo nekoga, ki vam še vedno postavlja nove obraze: Milana Kučana. Njega vprašajte, zakaj je bilo treba kupovati orožje. Hvala lepa. Hvala. Predlog priporočila je na 17. nujni seji 20. februarja 2024 kot matično delovno telo obravnaval Odbor za pravosodje. Ker po končani razpravi odbor ni sprejel točk predloga priporočila, je bila obravnava predloga priporočila na seji delovnega telesa končana. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici gospe Andreji Živic. Izvoli. hvala za besedo. ki ga je v Državnem zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi predloga priporočila izpostavil izjavo predsednika Vlade generalni direktorici Unesca, kar po mnenju predlagateljev pomeni, da je predsednik Vlade najbolj odgovoren za korupcijo. V nadaljevanju je izpostavil in obširno obrazložil nekaj - po mnenju predlagateljev - praktičnih primerov koruptivnih in klientelističnih ravnanj. Zaključil je, da je predlagatelj vztrajno na predlaganih priporočilih in predlagal, da se sprejmijo, Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v predstavitvi pisnega pravnega mnenja izpostavila, da je predlagatelj predlog priporočila razdelil na več vsebinskih točk,

skladu s 111. členom Poslovnika Državnega zbora, Državni zbor predlaga ukrepe za delo državnih organov, organizacij in posameznikov, ki opravljajo javne službe ali izvršujejo javna pooblastila. Pri tem je treba v skladu z načelom pravne države, 2. člen Ustave in načelom delitve oblasti, drugi odstavek 3. člena Ustave, upoštevati da lahko Državni zbor drugim organom predlaga le tiste ukrepe, ki sodijo v pristojnost posameznih organov in pri tem spoštovati njihovo ustavno ali zakonsko določeno samostojnost in neodvisnost pri izvrševanju teh pristojnosti. V pravno naravo priporočila kot akt Državnega zbora, je torej vgrajena omejitev, da ukrepov, ki niso v pristojnosti naslovnika ne more predlagati. Glede na ustavno in zakonsko ureditev delovanja Vlade se podobno vprašanje kot pri 1. točki predloga priporočila zastavlja tudi v zvezi z 2. točko predloga priporočila. Ta vsebuje poziv Vladi, da razmisli ali je še primerna za opravljanje funkcije skladno s prisego iz 113 v zvezi s 104. členom Ustave. Ne glede na sklicevanje na koruptivno in klientelistično ravnanje pri konkretiziranem nakupu nepremičnine, je poziv k takemu razmisleku nejasen, saj v zvezi z delovanjem Vlade kot državnega organa, ki je nosilec izvršilne veje oblasti v državi, poseben institut samo ocenjevanja organa v veljavnem pravnem redu ni poznan in posledično ni pravno urejen, zato takega poziva ni mogoče razumeti kot ukrep za delo Vlade, s tem pa po mnenju Zakonodajno-pravne službe tudi 2. točka predloga priporočila ne ustreza namenu priporočila kot akta Državnega zbora. Priporočilo kot akt Državnega zbora je politične narave in ni pravno zavezujoče, zato tudi ni mogoče doseči njegove izvršitve. Prav tako ni pravni akt, ki bi državnemu organu na katerega se nanaša, nalaga obveznost, da ravna na določen način. Vsebina predloga priporočila, ki se nanaša na že sprejeto priporočilo v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji, po mnenju Zakonodajno-pravne službe predstavlja dejansko dopolnjevanje sprejetega priporočila z naknadno določitvijo rokov za izvedbo posameznih ukrepov, kar pa s sprejetjem tega predloga priporočila ni mogoče doseči. Predstavnica Ministrstva za pravosodje je predstavila pisno mnenje Vlade in poudarila, da podpirajo mnenje Zakonodajno-pravne službe k predlogu priporočila. Uvodoma je poudarila, da bi z obravnavo predlaganih točk predloga priporočila lahko prišlo do t. i. podvojitve delovanja nadzorne funkcije Državnega zbora, saj je bistveni del tematike iz predloga priporočila namreč že, je namreč bil že obravnavan na seji državnega telesa, nujni seji Komisije za nadzor javnih financ. itn. Vlada v Državnem zboru predlaga, da se točke predloga priporočila ne sprejmejo, saj po svoji vsebini ne ustrezajo pristojnostim Državnega zbora. Predstavnica Ministrstva za notranje zadeve je poudarila, da Ministrstvo za notranje zadeve namenja posebno skrb raziskovanju in pregonu korupcijskih kaznivih dejanj in v ta namen pripravlja tudi novo resolucijo o preprečevanju kriminalitete, v okviru katere je tudi poglavje o gospodarski kriminaliteti in korupciji. V razpravi je predstavnik predlagatelja podal nekaj dodatnih pojasnil in k tem že izpostavljenim primerom in pozval poslance, da podprejo tako obravnavani predlog priporočila kot tudi njihov zakonski predlog za preprečitev omejitev korupcije v zdravstvu. Koalicijski poslanci so glede na podana opozorila Zakonodajno-pravne službe k predlogu priporočila nasprotovali. Opozorili so na pomen ničelne tolerance do korupcije in pri tem izpostavili tudi več odmevnih primerov, v katere so bili vpleteni pripadniki oz. somišljeniki politične stranke predlagatelja. Odbor je nato v skladu s 171. členom ob smiselni uporabi 128. člena Poslovnika Državnega zbora, glasoval o vseh točkah predloga priporočila, skupaj jih je s 5 glasovi za ter 9 proti, ni sprejel. Ker točke predloga priporočila niso bile sprejete, je na podlagi razlage Komisije za Poslovnik v zvezi z 61. členom Poslovnika Državnega zbora z dne 9. 12., obravnavana predloga priporočila Vladi Slovenije v zvezi s tem stanjem na področju KRIVEC: Hvala. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, dr. Dominiki Švarc Pipan, ministrici za pravosodje, ki opravlja tekoče posle. Izvoli.

kdo in kdaj jo skliče in nikoli ni dovolj razprav na to temo, zlasti takih, ki jim lahko prisluhne tudi javnost. Vendar pa je, kot je bilo povedano že v mnenju Zakonodajno-pravne službe in tudi v pisnem odzivu Vlade s priporočili, ki so predlagani Državnemu zboru s strani predlagatelja marsikaj narobe, kot smo v odzivu Vlade zapisali in kot je izpostavila tudi Zakonodajno-pravna služba, prvi dve točki priporočil v resnici niti po vsebini niti po dikciji nista priporočili. Uvajata, oziroma priporočata na nek način, pozivata vlado k nekakšnemu samoocenjevanju, in pozivata vlado, kako naj bi ravnala v določenih primerih, kar lahko pomeni tudi poseg v izvorne pristojnosti Vlade, da vodi državno upravo in izvaja izvršilne pristojnosti. Glede 3., 4. in 5. točke je Vlada v pisnem odzivu, podobno kot Zakonodajno-pravna služba, prav tako opozorila, da gre po eni strani za podvajanje priporočil, ki so že bila sprejeta v Državnem zboru na predlog koalicije v novembru in ki jih Vlada v vseh njenih dimenzijah tudi že izvaja, o čemer lahko več spregovorimo kasneje v razpravi. Hkrati pa ta tri priporočila pravzaprav na nek način že sprejetim priporočilom iz novembra postavljajo sedaj neke roke, tako da gre tudi tukaj za nekoliko nenavadno prakso. Vendar je to podrobneje in učinkovito obrazložila že Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. V resnici pa je bilo danes iz uvodnega nagovora predlagatelja zelo jasno razvidno, da danes pravzaprav ne gre za sklic izredne seje o boju proti sistemski korupciji, ampak gre za izredno izredno sejo inkorporirano interpelacijo ministrice za pravosodje zaradi objektivne odgovornosti ob nakupu stavbe na Litijski cesti. Objektivno odgovornost, ki sem jo kot ministrica za pravosodje že sprejela in odstopila in predsednik te Vlade je moj odstop še isti dan, da ne rečem še isto uro, poslal naprej v Državni zbor in že naslednji dan se je Državni zbor, tako kot predvideva pravni red Republike Slovenije z mojim odstopom tudi seznanil. Za razliko od kakšnega drugega ministra kakšne druge vlade, na primer ministra Hojsa, ki v času prejšnje Janševe vlade nepreklicno odstopil, čeprav pravni red Slovenije ne pozna razlike med nepreklicnim in preklicnim odstopom, niti si ne znamo predstavljati, kaj naj bi to pravzaprav bilo. In na to je ta isti predsednik Vlade, ki danes predlaga to sejo z očitno eno tematsko točko, ta odstop, nepreklicni odstop, držal v predalu do konca mandata v popolnem in jasnem nasprotju s Poslovnikom Državnega zbora, ki od predsednikov vlad terja, da odstop, ko prejmejo pisno izjavo, nemudoma oziroma v sedmih dneh pošljejo v Državni zbor. Sicer pa je bilo glede nakupa stavbe na Litijski povedanega ogromno. Sama sem razkrila vse ključne dimenzije tega posla, sprejela politično objektivno odgovornost in odstopila. Predvsem pa za razliko od številnih drugih tovrstnih afer nisem dopustila, da se le-ta pomete pod preprogo, temveč sem ključne obrise spornih političnih, poslovnih in tudi kadrovskih praks, ki se očitno ponavljajo že zadnja desetletja, obelodanila javnosti preko medijev, na seji Komisije za nadzor javnih financ in tudi včeraj na Odboru za pravosodje. Na vsako, še tako neprijetno vprašanje sem in bom vedno še pripravljena odgovoriti. Morda pa je ravno to problem, da se obrisi teh praks, te netransparentne pajčevine, kot sem to označila ob svojem odstopu v petek, obelodanjajo javnosti. Kajti, do sedaj so praviloma ministri ali druge odgovorne osebe na vrhu ministrstev in drugih inštitucij tiho odhajale, nihče v operativnem delu poslov ni odgovarjal, ostajali so na svojih mestih in tovrstne prakse so se, ne motim, nadaljevale. Zato je gotovo prikladno sklicati današnjo izredno sejo in ob tem v uvodnem nagovoru večkrat pokazati s prstom kar na celotno Vlado in na predsednika Vlade, ki naj bi bila ključ konspiracije pri nakupu te stavbe, čeprav je bilo že tudi večkrat jasno povedano in dokumentarno dokazano, da so te odločitve tako mene kot ministrice, kot tudi celotne Vlade temeljile na prirejeni projektni in investicijski dokumentaciji, na prikrivanju informacij in tako naprej. Vse to sem že obelodanila javnosti. 10.30 (nadaljevanje) Res pa je, da se je ta prevara izkazala šele konec januarja, ko so na ministrstvu po menjavi prejšnjega generalnega sekretarja končno upali spregovoriti tudi drugi sodelavci in sodelavke, ki jim ki jim je bilo do tedaj prepovedano komunicirati z ministrico in vodstvom ministrstva in ki si zaradi težkih pritiskov, degradacij in tako naprej tudi niso upale spregovoriti. Pomenljivo je, da so upali spregovoriti po menjavi generalnega sekretarja. Gotovo je prikladno fokus dajati na vrh državne uprave, na ministrico, ki je sicer objektivno odgovornost tudi sprejela - in jo bom vedno sprejemala in predsednika Vlade ter celotno Vlado, kajti s tem se gotovo vsaj pred javnostjo lahko začne odvračati pozornost od tistih, ki so posel vodili operativno in ki so sodelovali v tem prirejanju dokumentacije - to pa so odgovorne osebe služb sekretariata, ki so posel vodile. In vse to je dokumentarno dokazljivo. Gotovo je to prikladno tudi zato, ker so na operativni ravni med glavnimi akterji bili tudi vidni predstavniki prejšnje Vlade Janeza Janše, zlasti gospod Simon Starček, ki je bil nekoč začasni direktor in kasneje drugi človek Fursa in ki je bil operativni vodja, odgovoren za ta projekt, gospod Trček na ministrstvu ostaja. Sama odhajam, vendar verjamem, da se te zgodbe ne bo dalo kar tako pomesti pod preprogo in da fokus ne sme biti samo na vrhu, zlasti kadar vrh ni zavestno odgovoren oziroma vključen v sporne prakse. In to se bo s časom, spoštovane poslanke in poslanci, vsekakor izkazalo. Gotovo je prikladno, da to sejo predlagatelj skliče ravno v tem času s takim namenom, tudi zato, da se odvrne pozornost od dejstva, da je prav prejšnja Vlada, pa ne samo prejšnja, Janševa Vlada, tudi druge vlade Janeza Janše, storila vse, kar bi se dalo storiti, da uniči ali pa vsaj paralizira učinkovitost delovanja sistema organov, odgovornih za odkrivanje, preiskovanje in pregon korupcijskih praks. Da je ta Vlada, prejšnja, Vlada Janeza Janše, sistemsko spodkopavala položaj, neodvisnost in ugled tako policije kot tožilstva in sodstva, je jasno vsakomur. Ta Vlada, ko je prišla na oblast, je že v prvih dneh reverzirala določene sporne prakse. Med njimi so bili: blokada imenovanja državnih tožilcev, kjer je blokirala tudi vse nadaljnje razpise za kar dve leti. Prejšnja Vlada je med epidemijo za 30 % neustavno znižala plače tožilcev, kar je Ustavno sodišče ugotovilo. In ta Vlada je to krivico tudi popravila. praktično sestradala, sistemsko in sistematično sestradala državno tožilstvo, ki je ključno za učinkovit pregon korupcije, organiziranega in gospodarskega kriminala. Enostavno tožilcev v državi primanjkuje, so podplačani in izčrpani. Kaj boljšega, zato da se zagotovi, da sporne prakse ne bodo doživele pravih epilogov! Prejšnja Vlada je tudi blokirala imenovanje tožilcev kar v Evropski urad javnega tožilca. Tudi to je zelo zanimivo. Zaradi tega je prejšnja ministrica pod to Vlado, gospa Kozlovič, iz načelnih razlogov odstopila. Spreminjala je zakonodajo in predpise na način, da je državno tožilstvo podrejala policiji, hromila učinkovitost preiskovalnih postopkov, na način, da je zahtevala, da tožilec zgolj pisno usmerja delo policije. In tako naprej. To je tudi edina stranka, predlagatelj, torej SDS, ki pravzaprav kategorično nasprotuje krepitvi neodvisnosti sodstva. Nasprotuje strukturnim spremembam, ki bi zagotovile neodvisnost pri imenovanju sodnikov. In tega je še mnogo, vendar gotovo bo razprava omogočila pogovor pogovor tudi o tem. Upanje mene osebno, kot ministrice v odstopu in kot dela te Vlade, je, da bo ta razprava danes osredotočena na potrebne sistemske spremembe, kajti če kdaj, je zdaj pravi čas, da se tega resnično lotimo pogumno, neomajno in sistemsko. In če kaj, je ta afera na Litijski, ki sicer poskuša biti danes fokus te debate, pa ne bi smela biti, zgolj kaže na to potrebo in zgolj daje upanje, da prav zaradi tega, kar se dogaja pred očmi javnosti, ne bo te zgodbe konec in ne bo šlo vse naprej, tako kot je šlo 8. TRAK: (VP) Hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Nove Slovenije - krščanski demokrati, zanjo mag. Janez Žakelj. Izvoli. Najlepša hvala, podpredsednik, za besedo. Spoštovane predstavnice in predstavniki Vlade, kolegice in kolegi, spoštovani davkoplačevalci. Korupcija je težava, ki se žal pojavlja v vseh državah ne glede na njeno stopnjo razvoja. Pojavlja se tako v manj razvitih državah kot tudi v bolj razvitih državah zahoda, ki imajo že vzpostavljene regulatorne in zakonodajne sisteme za njen pregon. Korupcija je v Sloveniji stara vsaj toliko kot je stara naša država. Prvič je svoje korenine pognala kmalu po osamosvojitvi, ko je ostala nerazčiščena t. i. afera vseh afer. Korupcija namreč nima politične barve in se ne giblje po ravni črti, enkrat skoči iz leve, drugič pa iz desne strani, odvisno, katera opcija je dlje časa na oblasti. Eni imajo tako več možnosti, da se spoprijateljijo z njo, drugi manj, brez skušnjave pa ne ostane nihče. Skušnjava pa je večja za tisto opcijo, ki je dlje na oblasti, za tiste ljudi, ki so večkrat okusili slast vladanja kot predsedniki vlad ali strank. Za te korupcija predstavlja še večje tveganje. V naši državi imamo vse inštrumente za pregon korupcije, kljub temu pa se korupcija še vedno preganja premalo učinkovito in prepočasi. Temu pritrjuje tudi indeks zaznave korupcije Transparency International, ki za Slovenijo v zadnjih letih ne beleži napredka pri pregonu koruptivnih dejanj. V Sloveniji imamo organe pregona, ki imajo v skladu z Zakonom o kazenskem postopku in z drugimi zakoni ustrezna orodja, da jim omogočajo ter jim celo nalagajo pregon teh kaznivih dejanj. Za pregon korupcije so torej v prvi vrsti zadolženi organi pregona, torej policija, tožilstvo in na koncu sodstvo - sodstvo, ki odloča, kdo je kriv in kdo ne. To so edini učinkoviti in zanesljivi načini, s katerimi se preganja in ugotavlja ta kazniva dejanja, vendar pa je delo naših organov pogosto res neučinkovito. Nedopustno je, da ostanejo sumi korupcijskih ravnanj neraziskani, da zadeve zastarajo, da zadeve padejo zaradi postopkovnih napak. Ni čudno, da korupcija cveti, če imamo na oblasti predsednika Vlade, ki se vmešava v delo policije in se izogiba pričanju pred preiskovalno komisijo in pred Knovsom, kjer bi lahko pojasnil tudi naslednje besede nekdanjega v. d. direktor..., generalnega direktorja policije Boštjana Lindava, citiram: "Diskreditacije, manipulacije in laži ter dokončna profesionalna likvidacija so rezultati akcij, ki jih vladajoča politika s pomočjo poslušnih birokratov različnih državnih organov in v sodelovanju z Vladi naklonjenimi mediji vodi zoper mene in bivšo ministrico že več kot leto dni, posebej intenzivno pa je prav od pričanja oktobra 2023. Zastrašujoče in zaskrbljujoče je dejstvo, da sva vsega tega deležna zgolj zato, ker sva v demokratični državi opozarjala na nepravilnosti in zlorabe politične oblasti". Kako naj Kako naj imajo kazniva dejanja posledice, kako naj državljani verjamejo, da se zločin ne izplača, kdo se bo še upal izpostaviti, če pravna država ne zaščiti žrtev, keer vladajoča politika v spregi s tistimi državnimi organi in mediji, ki bi morali biti braniki pravne države, počno ravno nasprotno? Tatovi kričijo: "Primite tatu!". V Novi Sloveniji smo zaskrbljeni, ker se najvišji predstavniki oblasti skrivajo z različnimi procesnimi postopki. Ker se očitno bojijo resnice, rajši preganjajo in obračunavajo posameznike, tudi z zlorabami državnih organov 9. Kdor ima čisto vest, se samo ob bežnem poročanju o sumu korupcije umakne, da lahko organi pregona nemoteno delajo. Ko pa so najvišji predstavniki Vlade najdeni s prsti v marmeladi, se igrajo preiskovalce lastnih nečednosti, predsednik Vlade pa nič. S tovrstnimi manevri po našem mnenju odvrača pozornost od svoje neučinkovitosti in ravnanje po sistemu za koga pa, če ne za predsednika Vlade je nevarna igra. Igra je nevarna tudi zato, ker se pred očmi državljanov razkraja pravna država. Novembra 2023 je koalicija svoji vladi predlagala, da pripravi resolucijo, zakonske predloge ter analize pojava korupcije, sedaj podobno predlaga stranka SDS. V Novi Sloveniji smo mnenja, da za konkretno preganjanje korupcije potrebujemo na prvem mestu odgovorno politiko in njeno jasno odločitev, da bo korupcijo izkoreninila. Očitno je, da se do sedaj nobena vlada ni lotila sistematičnega zatiranja korupcije. Politika raje kaže s prstom en na drugega, namesto da bi ustvarila pogoje za neodvisno delovanje organov pregona in sodstva, ki so lahko edini učinkoviti pri kaznovanju koruptivnih dejanj. Ob poznavanju razmer naj končam z mislijo, psi lajajo, karavana gre dalje. Žal. Hvala. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil gospod Jani Prednik. Izvoli. JANI PREDNIK (PS SD): Spoštovani podpredsednik, Poslanke in poslanci, spoštovani predstavniki Vlade. Vsi prisotni v tej dvorani, se zavedamo, da je korupcija zaznaven problem. Vsi se tudi zavedamo, kakšne so posledice korupcije in kako korupcija vpliva na kakovost našega življenja. Morda je na našo veliko žalost mogoče celo skleniti, da je korupcija del naše kulture. Preveč je že bilo primerov v preteklosti, ki niso nikoli dočakali sodnega epiloga, čeprav je vsem bilo jasno vse. Namenoma ne želim poimensko izpostaviti posamičnega primera, ker si že dolgo več ne delam utvare, da so člani ene politične stranke vsi koruptivni, člani druge politične stranke pa vsi pošteni. Korupcija, spoštovani in spoštovane, ima ime in priimek. To so tisti, ki jih je potrebno odkriti in jih ustrezno tudi sankcionirati. Priznajmo si, da kot država pri odkrivanju in preprečevanju korupcije žal nismo uspešni, zato se ne smemo čuditi, da je zaupanje v politiko in organe odkrivanja ter pregona takšno, kot je. Nad diskurz slovenske družbe se je v zadnjih tednih zopet zgrnil nov oblak dvoma. Dvoma v politiko, dvoma v integriteto Ministrstva za pravosodje in dvoma v njeno vodjo. Da, tudi dvoma v stranko Socialnih demokratov ter njeno vodstvo. Naj pa tukaj zdaj povem, da je isti dvom pestil slehernega izmed nas, ki v slovenskem prostoru zastopa vrednote socialne demokracije. Vendar se nismo utapljali v dvomu križem rok in predvsem tega položaja nismo sprejeli. Zakaj? Prvič, ker je med nami ničelna toleranca do korupcije. Drugič, ker se proti korupciji ne bori tako, da se s prstom kaže na druge, in tretjič, ker korupcija preprečuje vzpostavitev družbe, ki je dobra za vse. Zaradi vsega tega je bil razrešen generalni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, zato smo tudi pozvali ministrico za pravosodje k odstopu, zato je odstopil glavni tajnik Socialnih demokratov in zato smo sklicali izredni volilni kongres, kjer bomo izvolili novo vodstvo stranke. Socialni demokrati z bojem proti korupciji mislimo resno. Za nas to niso zgolj prazne besede, mi to dokazujemo z dejanji, pa naj bo še tako boleče za nas. Zakaj, že? Zato, ker gre za kredibilnost in brez kredibilnosti v politiki ne moreš in ne smeš obstati. Zato je vodstvo stranke napovedalo tudi kolektivni odstop. Pozor, pa ne iz krivdnih razlogov, temveč iz razlogov ohranjanja najvišjih standardov integritete ne glede na 10. TRAK (VI) 10.45 (Nadaljevanje) ceno, ki jih visoki standardi terjajo, in ne glede na to, v kateri valuti je njihova cena izražena. Glavni tajnik Socialnih demokratov je odstopil, ko se je pojavil dvom v njegovo integriteto. Odstopil je, ne ker bi kdo to od njega zahteval, ampak ker je ocenil, da je prav, da se brez, ponavljam, brez njegovega vmešavanja, do razjasnitve kakršnegakoli dvoma neodvisno in brez vplivov razišče tudi njegova vloga. In tisti, ki trdite, da smo ministrico pozvali k odstopu, da bi pometli pod preprogo, se močno motite. Vemo, da je tisti, ki je obdolžen kaznivega ravnanja v Republiki Sloveniji načeloma velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo. Vsi osumljeni, tudi v tej zgodbi, pa bodo imeli možnost, da svoje ime v okviru postopka operejo, če so seveda res nedolžni, tudi tisti, ki so se v tem primeru odločili, da bodo lastna ravnanja preiskovali kar sami. Stališče Socialnih demokratov je jasno, odkriva, preganja in sodi naj tisti, ki je za to pooblaščen. Politične stranke pa imamo drugo odgovornost oziroma dolžnost, in sicer, da ko se pojavi sum koruptivnega ravnanja znotraj lastnih vrst, da tega ne skrivamo, ampak pokažemo kulturo in držo brezkompromisnega zavračanja korupcije. In priznam, težko je, je pa nujno in edino pravilno. Želel bi si, da bi vse politične stranke skupaj ugotovile, da prostora za korupcijo med nami ne sme biti. In v luči vsega povedanega in skozi prizmo stanja na področju boja proti korupciji v Republiki Sloveniji smo Socialni demokrati znotraj stranke sprožili proces, katerega rezultat bodo, prvič, konkretni predlogi za okrepitev neodvisnosti organov. Drugič, večja opolnomočenost policije, tožilstva in komisije za preprečevanje korupcije. Tretjič, predlog zakona o vračilu protipravno pridobljenih javnih sredstev. In četrtič, sprememba zakona o kazenskem postopku, da bomo preprečili zastaranje najhujših kaznivih dejanj. Vse prevečkrat se namreč zgodi, da zaradi uspešnih procesnih manevrov obrambe, primeri pred sodišči, žal, zastarajo. In dovolite mi, da zaključim z osebnim priznanjem, za katerega pa bi si upal trditi, da je kolektivno. Kolektivno zato, ker vsi Socialni demokrati, članice in člani čutimo breme povezano z afero, čeprav vanjo nismo vpleteni. Če pa je kakšen posameznik vpleten v to afero, pa želimo, da odgovarja za to v polni meri. Zadnji dnevi, priznam, so bili za nas izrazito naporni. V članstvu vre od želje po preobrazbi. Številni me tudi zaustavljajo na ulici in me sprašujejo, zakaj smo tako brutalno iskreni, saj tudi druge stranke imajo afere. Sprašujejo me tudi, zakaj tako brezkompromisni obračun in ali se ne bojimo, da nam bo ta iskrenost škodovala? In isto kot odgovorim njim, sedaj stojim pred vami in vam povem, gre za vse ali nič. Mi zaupamo organom pregona. Če ali ko bodo ugotovili, da so posamezni člani Socialnih demokratov vpleteni v kakršnokoli korupcijsko afero, bomo zarezali in počistili, sicer socialne demokracije v Sloveniji ne bo več.

ki opravlja tekoče posle, da je namen predlagatelja pri sklicu današnje seje sistematično in sistemsko zatreti korupcijo oziroma stopiti na prste. Preprosto tega nikakor ne delim. Pa bom pojasnila zakaj. Zanimivo, ko SDS sedi v opozicijskih klopeh nenadoma postane branik pred korupcijo, krepostna stranka, ki bo počistila s korupcijo v deželi, kjer je nekaj gnilega. Spomnimo samo, kako zelo glasni ste v SDS bili, češ, da je drugi tir potencialno koruptivna zadeva. Šli ste z vsemi topovi nad poslanca, ki je ukradel sendvič, grmeli ste proti švedskemu vodstvu slabe banke, zgražali ste se nad ministri in ni da ni. Skratka, opozarjali ste na vse te koruptivne afere in se predstavljali kot tisti, ki boste, ko boste enkrat na oblasti, s korupcijo počistili. samo v vašem zadnjem mandatu - pa odmislimo mater vseh afer, zadevo Patria, ki jo je prikrila že med tem rahlo pajčevina, ne - je vaša praksa pokazala nekaj popolnoma nasprotnega. Vi vladanje razumete predvsem skozi prizmo osebnih in strankarskih partikularnih interesov, kar ste nenazadnje tudi sami nekoč priznali skozi usta vašega predsednika, ki je v svojstvu predsednika Vlade izjavil, da v SDS odgovarjate zgolj vašim volivcem. Ali si predstavljate? Premier odgovarja izključno samo svoji volilni bazi ne vsem državljankam in državljanom. Tisto kar je ključno in bi moralo državljanke in državljane skrbeti bistveno bolj od vaše vedenjske nespodobnosti, če jo tako poimenujemo, je vaša koruptivna nespodobnost, ki ste jo izkazali, ko ste vladali in ki jo stranka SDS izkazuje pravzaprav ves čas skozi vse svoje delovanje, saj je razvila domiseln poslovni model, na kar navsezadnje nakazuje prvo vmesno poročilo preiskovalne komisije, spisano na kar 700 straneh, ki se ukvarja z nezakonitim financiranjem političnih strank. Še kako dobro se spomnimo, da je bila vaša nedavna vlada dobesedno prestreljena s korupcijo. Če začnemo s svetovalcem za davčne politike vaše tedanje vlade gospodom Rokom Snežičem, ki ste ga pokadrovali kar na Dobu, kjer je bil sojetnik gospoda Janše obsojen zaradi davčnih utaj. Davčni utajevalec, kaliber visokega ranga, ki državi dolguje več kot milijon evrov davkov. Spomnimo se afere v zvezi s kadrovanjem v GEN-I, kjer je bil dotični očitno tudi glavni kadrovnik takratne vlade. To je človek, ki se vozi naokoli po Sloveniji z Maseratijem, vrednim 100 tisoč evrov, uradno pa nima ničesar, niti bančnega računa. V vaših vrstah ste tolerirali ministre, ki so govorili o tem, kako bodo sodnikom trli jajca. Tudi na splošno ni bilo v vaši zadnji vladi skorajda nobenega ministra, ki ne bi imel na grbi kakšne afere in ki ne bi vsaj kršil zakonov. Še vedno ne vemo, kje so se izgubili tovornjaki s Toninovimi maskami. Hitre teste ste kupovali pri kriptopiramidaših, ki so se proslavili v aferi vašega podmladka snegec itn. Počivalškove golf respiratorje je pomagal dobavljati kar brat Janeza Janše, da o tem, da Janez Janša rad s svojo družino preživlja dopust na jahti enega največjih dobaviteljev v zdravstvu, niti ne izgubljam besed. Zato se mi zdi naravnost fantastično, da sejo na temo korupcije predlaga prav stranka SDS, ki v javnosti slika podobo prvega domoljuba in strastnega borca proti korupciji, vsakič, ko pride na oblast, pa naredi v nekaj letih za desetletje ali več koruptivnih afer. Na vprašanje Mateja Tašnerja Vatovca v prejšnjem mandatu, ko je bil Janez Janša premier, zakaj se predsednik Vlade, ko je v opoziciji, predstavlja kot tisti, ki bo enkrat za vselej počistil s korupcijo v tej državi, ko bo na oblasti, ko pa pride do tega, da predseduje vladi, se v bistvu zgodba obrne in imamo v nekaj letih ali pa mesecih korupcijskih in podobnih afer za kakšno desetletje, odgovora seveda ni dobil. Dobil pa je citate oz. povzetek knjige Rada Pezdirja. Dobil je namišljene zgodbe o nekih udbomafijah itn. Tisto, kar želim povedati, je resno vprašanje ali nam v tej državi vsakič, ko je SDS na oblasti, vlada neko združenje, ki si ne jemlje države kot nekaj, kar mora služiti vsem, ampak kot neki lastni fevd, ki ga je potrebno izkoristiti za koristi stranke do zadnjega kančka. Ena od glavnih stvari ali pa več takšnih stvari, ki nakazujejo, da je temu tako, je sam način organiziranja in način delovanja. Prva stvar, mogoče krona vsega, je po navadi, sploh v mafijski literaturi in v mafijskih filmih recimo, t. i. consigliere, se pravi svetovalec glavnega šefa, ki je v našem primeru Rok Snežič. Rok Snežič, ki ga sicer Janez Janša vztrajno zanika, sam Snežič pa se javno hvali s tem. Spomnimo se denimo afere glupi davki. Minister Vizjak, ki je bil v zadnji Janševi vladi minister za okolje, je bil minister za gospodarstvo 12. TRAK: (DAG) Tisto, na kar nas je spomnila afera "glupi davki", pa je način delovanja vsakokratne vlade, ki jo vodi Slovenska demokratska stranka. Bistvo problema afere "glupih davkov - in to, na kar se moramo spomniti - je navezava med Petanom in Vizjakom oziroma SDS, če želite. Če se spomnite tiste prve Vlade, je ravno DZS, ki ga je vodil Petan, pomagal s kupovanjem nekih lupin podjetij v Luksemburgu in potem ravno preko brata predsednika Vlade ta sredstva nakazoval nazaj v Slovenijo, in se je ta krog pranja denarja in podobnih zadev vrtel. To so v bistvu osnovni mehanizmi mafijskih metod, osnovni mehanizmi koruptivnih metod, spoštovani. Večina jih je zastarala, morda tudi zaradi tega, ker znajo v tej stranki njihovi ministri dobro treti intimne dele sodnikom, ker znajo prevzemati policijo in vse preiskovalne organe v tej državi in na tak način poskrbeti, da gre vse pod preprogo. Tu danes debatiramo o korupciji, o milijonskih sumljivih poslih, česar vsega smo se od stranke SDS v zadnjih letih naposlušali tudi v Levici, ji ne morete prilepiti niti ene same korupcijske afere, ker je v svoji desetletni zgodovini obstoja preprosto nima. Poslušali smo, recimo, da je Luka Mesec na javnem prostoru vsem na očeh popil kavo s Kordežem, ki je svoje odsedel. Kot da je gospod Kordež neka garjava oseba, s katero se ne usedeš in ne popiješ kave. Če bi Luka Mesec imel kaj skrivati, verjetno ne bi sedel na javnem prostoru pred galerijo, ampak bi se skrival kot, recimo, poslanec Franc Breznik, ki je šel inkognito na obisk h kralju Derby banan, ki je bil navsezadnje takrat v preiskavi NPU. In danes vsi vemo, da poslanec Breznik ni šel k Rastoderju po čebulo in banane, ampak po vse kaj drugega. Navsezadnje je ravno gospod Rastoder eden glavnih financerjev Nove24TV. Dokumenti razkrivajo, da je Novi24TV že dve leti nazaj doniral 122 tisoč evrov. To so ti posli, spoštovani. In gospod Breznik je bil tam inkognito. In če ga ne bi policija malo rahlo okajenega zaustavila na cesti, mi še danes ne bi vedeli, da je bil gospod Breznik v službenem času pri kralju Derby banan. Ste pa zato na vse grlo tulili o tem, da je Luka Mesec pred Moderno galerijo na javnem prostoru popil kavo z nekom, ki je svoje že odsedel in ki nima nobene zveze s korupcijo. Levici res ne morete obesiti, ker nima nobene zveze s korupcijo. Da se razumemo: to, da je sedel na kavi, Levici res ne morete obesiti, niti da smo udbomafijaši, niti da smo povezani s kakršnokoli korupcijo. Ampak, kaj hočem povedati? Povedati hočem, da je ta družba, na žalost, že ves čas svojega obstoja očitno prežeta s korupcijo in klientelizmom, česar ne odobravamo, ne glede na to, katera vlada je bila, je ali bo na oblasti. Tovrstnim praksam je potrebno porezati krila in narediti konec, ampak vsem, brez izjeme, da se razumemo, spoštovani predlagatelji, ne samo enim, samim sebi pa ne, to se pravi, ne glede na politično barvo. Skratka, če za časa Janševe Janševe Vlade pred dvema letoma ne bi do neba smrdelo po korupciji, klientelizmu in, če hočete, tudi mafijskemu upravljanju države, potem se pač v policiji in na Nacionalnem preiskovalnem uradu ne bi takrat pred našimi očmi dogajala brutalna brutalna čistka velikih razsežnosti na podlagi nekakšnega lustracijskega zakona o organiziranosti in delu v policiji. Ne bi se dogajalo tako masovno premeščanje vrhunskih kriminalistov, vrhunskih kadrov v Tacen ali pa v nekakšne kazenske delovne skupine, kjer ti premeščenci sploh niso vedeli, kaj naj tam v tistih tako imenovanih tihih sobah sploh počnejo. Seveda ni šlo za slučaj, da se je to dogajalo točno na NPU in točno v policiji - tako pač preprečiš preiskave, za katere želiš, da jih ni. In to se je dejansko začelo nemudoma po nastopu Janševe Vlade. Jaz razumem, da vsaka vlada zamenja generalnega direktorja ali pa direktorja policije, to je naredila še vsaka vlada. Ampak začelo se je malo drugače. Po hitrem postopku ste razrešili direktorja NPU Darka Muženiča na nezakonit način. 13. TRAK: (TB) – 11.00 (nadaljevanje) Človek bi moral uradno še zmeraj biti direktor, pa ni bil. Zakaj? Zanimivo. Pod njegovim vodstvom se je Urad začel namreč s preiskavo sumov nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme, pod vodstvom Muženiča in potem je bil brez pojasnil odstavljen. Sklep: zakaj se torej izpisuje sam? To so posredni dokazi, spoštovane in spoštovani! Kadar potekajo postopki na sodišču, imaš direktne dokaze in imaš posredne dokaze in ti dokazi so pač posredni, ampak so jasni indici, zakaj se je to dogajalo, za to, da se zaustavijo preiskave o ljudeh, ki so bodisi blizu stranke SDS ali pa so bili v interesni sferi takratne vladne koalicije, recimo, da so se preprečile preiskave Roka Snežiča, kot smo slišali, nekdanjega premierjevega jetniškega cimra in osebnega prijateljica takratne direktorice NPU in ministra Počivalška in tako naprej in tako naprej. Kot rečeno, nobena korupcija, noben klientelizem ni opravičljivo ne glede na politični predznak akterjev. Nobena. O tem je treba govoriti, spoštovane in spoštovani, ne pa o letu 1994 pa ne vem o neki globoki državi pa Udbo mafiji pa ne vem čem še vse. Da se ravno stranka SDS postavlja v prvo linijo proti korupciji pa je, oprostite, tragikomično, no. Pred kratkim smo namreč obravnavali prvo vmesno poročilo državnozborske preiskovalne komisije, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank in ki razkriva domnevno sporno financiranje medijskih podjetij v lasti veljakov in članic SDS. Približno 700. stranski dokument, ki se dejansko bere kot politični triler, je sestavljen iz več delov, od katerih je večina opremljena z oznako tajnosti, saj na straneh poročila najdemo bančne izpiske in druge občutljive osebne podatke. A že tisto, kar je javno, potrjuje domnevo, da je stranka SDS nekakšna krinka za neregistrirano in prikrito podjetje, ki politični vpliv spretno izkorišča za črpanje finančnih sredstev iz državnih podjetij, občin, javne uprave in celo iz sosednje Madžarske. To dela prek obvoda, preko nekakšnega vzporednega finančnega sistema oziroma kot sem že uvodoma omenila, svojevrstnega poslovno političnega modela financiranja stranke. V delnem poročilu predstavljamo pet zadev. Primere financiranja stranke SDS s strani občin, primer poslanca SDS Zorana Mojškerca in njegovega nekdanjega podjetja Geopolar zaščite, pogodbo Telekoma z Inštitutom za avtorsko pravico v vrednosti 6 milijonov evrov za obdobje petih let, primer davčnega svetovalca Roka Snežiča in njegove povezave s stranko SDS ter primer financiranja stranke SDS z madžarskim kapitalom. Po dosedanjih ugotovitvah, spoštovane in spoštovani, po ugotovitvah komisije, omenjeni poslovno politični model financiranja stranke SDS obsega dejansko izjemno domiselne načine poslovanja, če temu tako rečemo, vse od vratolomnih potez davčnega svetovalca Roka Snežiča in njegove žene Klavdije Snežič pa do aktivnega sodelovanja funkcionarjev stranke na lokalni in državni ravni, posameznikov, ki imajo pri tem predvsem finančni interes preko strankarske politične naveze, pa v obvodni finančni model SDS za nameček vstopa še kapital iz Madžarske in pri slednjem lahko mirne duše govorimo tudi o veleizdaji države zaradi partikularnih interesov stranke, ki je predlagateljica sklepov današnje seje. Glavna borka proti korupciji. Lahko si predstavljate, to je pa res farsa. Tako da, spoštovani borci proti korupciji stranke SDS, kako že gre tista svetopisemska? Naj prvi vrže kamen tisti, ki je brez greha? Mislim, da je tako, kajne? Povzemam namreč besede nekdanjega vašega ministra Vizjaka, ki je priznal, da je storil greh v škodo davkoplačevalcev, in kritike pozval, naj tisti brez greha prvi vrže kamen. Ali si predstavljate?

Skratka v Levici seveda včeraj na seji odbora zaradi popolne nekredibilnosti predlagateljev, ko gre za korupcijo, klientelizem in politično integriteto, seveda nismo podprli. Sicer pa ja,

Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, državljanke in državljani. Nas zgolj dvomilijonski narod, ki se je skozi stoletja kleno branil na tem prelepem koščku naše domovine, stisnjeni med velike narode, v zadnjih 30. letih in več od osamosvojitve naprej nima posebne sreče s političnimi izbranci. Kakšna je bila naša pozicija ob osamosvojitvi, kaj smo pričakovali, kaj napovedovali in kje smo pristali? V čigavih rokah so končala vsa naša nekoč izjemna podjetja, blagovne znamke. Kdo je uničil in razprodal vse, kar se je dalo? Iz 2 milijonov prebivalcev črpamo najboljše športnike, športnice na svetu, znanstvenike in znanstvenice, kulturnike, skrbne kmete, pridne delavce. Kaj pa naš narod gleda in voli že 30 let v politiki? Ali si to zaslužijo naši ljudje? Kako živijo naši upokojenci, kakšna je perspektiva za mlade, kako je urejeno zdravstvo, sociala in kdo je za to odgovoren. Država se izčrpava na vseh koncih in krajih, z nebrojem agencij, direkcij, direktoratov, zavodov, zbornic, inštitutov, da ne naštevam, vzpostavljen je nek podsistem, trdim, država v državi, če želite, iz nekaterih pripadnikov določenih političnih strank, zaposlenih za nedoločen čas na vodilnih mestih, iz katerih je moč vplivati na delitev finančnih sredstev, in ti ostajajo, tudi ko se vlada menja, z njo odidejo ministri in državni sekretarji. oni pa ostajajo. Vsi odlični javni uslužbenci so tukaj seveda izvzeti. Poslanke in poslanci smo pred kratkim že sprejeli priporočilo Vladi v zvezi z bojem proti korupciji, na tej podlagi je KPK že pripravil nov predlog Resolucije o preprečevanju korupcije, ki je pripravljen za vladno obravnavo. Kljub temu ponovno odpira to problematiko po zgolj treh mesecih Poslanska skupina SDS. Zakonodajno-pravna služba je podala mnenje o predlogu in ga v vseh točkah označila kot neustreznega. Kdo torej danes kliče k prekinitvi koruptivnih praks, ki jo spremljamo že 30 let? Poslanska skupina SDS skupaj z vsemi večno zvestimi člani, poslancem Kalohom, Evo Irgl in glavnim adutom SDS naslednjih volitev Anžetom Logarjem, dolgoletnim poslancem SDS, ministrom SDS, predsednikom sveta stranke SDS, vodjo poslanske skupine mestnih svetnikov SDS, kandidatov za predsednika republike SDS, tistim, ki bo za SDS še nadalje povezoval te stare prijatelje z leve in desne, ki že 30 let krojijo našo usodo, povezovalno. Kličem k izjemni previdnosti v ozadju. Vse preteka, poteka brez delitve na naše in vaše, ko se deli denar, ta nima barve. Poslanec Hoivik me je včeraj opozoril na zbirk 27 afer, objavljenih necenzurirano. Hvala, kolega. Pozivam vse, naj si preberejo članek, ker tukaj časa za obravnavo vseh teh korupcijskih rabot jih je izvajala SDS. Preveč jih je. Kdo sodnikom lomi jajca, TEŠ 6, Snežič, nakupi mas ventilatorjev, Mondene počitnice na jahtah predsednika SDS z največjimi dobavitelji opreme v zdravstvu, brskanje po bančnih računih, kadrovanje nekompetentnih kadrov, politično nastavljenih na vodilna mesta firm, ki končajo v v rdečih številkah, kot recimo Mariborska pošta, ipd. Zakaj se to dogaja? Zakaj ni sodnega epiloga za vse te korupcijske afere, se je spraševala tudi NSi prej, ki jih spremljamo torej povsem nemočno in razočarano. Primerjamo tipičen primer korupcije, kako je odločilo avstrijsko in kako slovensko sodišče v aferi Patria, eni izmed glavnih afer, glavno vlogo ima seveda nihče drug kot Janez Janša, večji predsednik SDS, še prej zvesti član Zveze komunistov. Citiram izrek sodbe: "Sodbo avstrijskega sodišča je ugotovljeno, da je posrednik pri nakupu Patrie, Riedl, Janezu Janši prek posrednika in osebnega prijatelja Janeza Janše, Zagožna, obljubil 900 tisoč evrov stranki takratnega predsednika vlade Janeza Janše, če bo ta poskrbel za to, da bo razpis prilagojen Patrii in bo Patria posel tudi dobila. Riedl je 900 tisoč evrov Zagožna predal, ker je imel soglasje Janeza Janše. Tu je šlo za 273 milijonski nakup. To je pravnomočna sodba avstrijskega sodišča, na katero globoka država (Nadaljevanje) Pred slovenskim sodiščem pa seveda popolnoma drugačna zgodba. Sodba je seveda zastarala. Janez Janša je bil sicer najprej obsojen in zaprt s svojim prijateljem Snežičem, tudi, sta istočasno delila celice. Nato pa je bila sodba razveljavljena v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi ter vrnjena v ponovno sojenje. Zastarana na podlagi prej sprejete nevzdržne zakonske določbe o zastaranju, ki jo bo potrebno spremeniti. Menim, da je bila ta določba sprejeta z namenom - kdo jo je sprejel. V Svobodi smo že na pričetku napovedali spremembo te zakonske določbe, ki je že v pripravi. Enako je bilo ugotovljeno, recimo za Kanglerja, da še povem, kandidata za evropskega poslanca SDS, tudi plagiatorja, kateremu je bila diploma razveljavljena, kajne, čigar zvočne posnetke smo lahko poslušali vsi na internetu, a zoper Franca Kanglerja so bili vsi dokazi izločeni. To se je doslej tudi zelo izpostavljalo kot problem. Zakaj so vsi dokazi izločeni? Naše ustavno sodišče zmeraj presoja posege v ustavne pravice in svoboščine, tako da so ubogi obdolženci varovani z najvišjo možno stopnjo pred posegom v njihovo zasebnost, ostale pravice in svoboščine oškodovancev javnega dobrega očitno nimajo takšne teže. A o tem več v nadaljnji razpravi. Ampak to je eden izmed bistvenih tako kot v vseh odmevnih aferah, torej spremljamo vedno znova te izločitve obremenilnih dokazov, ne glede na težo storjenega kaznivega dejanja. To so težave, ki jih ta Vlada želi reševati, poleg razrušenega sistema plač v javnem sektorju, tudi to breme nosimo in smo prevzeli mi, ki ga nismo povzročili. Enako smo tudi mi poiskali rešitve za dolgotrajno oskrbo, za upokojence, mlade štipendiste, vdove, popravljamo, uničena vodotoke, poskušamo rešiti grozečo okoljsko problematiko, zdravstvo. Rešili smo tik pred propadom javno RTV. Uvedli smo že zakon o zaščiti žvižgačev in tako naprej. Skratka, vse kar se je uničevalo 30 let, naslavljamo in to v času največje krize od osamosvojitve naprej, v času vojn, v času požarov, katastrofalnih poplav poplav delamo. Kaj pa dela SDS? Blokira vlado že od pričetka. Spomnimo se 30 zakonov ob osmih zjutraj prvi dan so jih vložili, kar kar nekaj je to bilo. Pa recimo 27 poslanskih vprašanj Ministrstvu za zdravstvo na temo Covid, 27. Danes smo, recimo, priča ponovni obravnavi enake materije, kot smo jo obravnavali pred tremi meseci. Od kod si jemljete moralno pravico razpravljati o korupciji, kolegi? Jaz menim, da SDS te moralne pravice nima. Spisek afer je predolg in je brutalen. Če želimo izkoreniniti korupcijo v Republiki Sloveniji, moramo bistveno spremeniti naš vrednostni sistem in našo zakonodajo. V Svobodi s tem pričenjamo, opredelili smo več bistvenih spornih zakonskih ureditev, ki onemogočajo učinkovit pregon korupcije in korupcijskih kaznivih dejanj. Začeli smo pripravljati in sprejemati ustrezno zakonodajo. Ne bomo se ustavili, kljub vsemu. Spoštovane državljanke in državljani, premislite kdo edino je lahko tisti, ki je odgovoren. Mislim, da mi ne. Nadaljevali bomo z urejanjem pravne države in zakonodaje, ki bo takšne rabote politike, ki jo spremljamo 30 let, v največji meri preprečila, pa če se še tako trudijo. Priporočil v skladu z obrazložitvijo Zakonodajno-pravne službe v svobodi ne podpiramo. Hvala. Hvala. Gospod Žan Mahnič bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. Hvala za besedo, podpredsednik. Kolegice in kolegi! V Sloveniji imamo predsednika Vlade, ki je sam dejal, da ima korupcijo znotraj Vlade. Se pravi, tisti, ki je za Vlado najbolj odgovoren, tisti, ki Vlado vodi, sam prizna, da vodi koruptivno Vlado. In ker očitno nič ne naredi, da temu ne bi bilo tako, lahko ugibamo in seveda na podlagi dejstev, ki jih poznamo tudi zatrdimo, da je sam s to korupcijo ravno najbolj povezan. Ta vlada je prišla na oblast z obljubami, kako bo vse drugače, kako ne bo korupcijskih afer, kako ima ničelno stopnjo tolerance do korupcije. Potem pa lahko iz dneva v dan gledamo, kako se korupcija pod Vlado Roberta Goloba bohoti. In logično je, da je tudi predsednik vlade potem sam tudi priznal, mislim da ob enem obisku, ko je dobil mednarodno delegacijo, da pač je korupcija v Vladi Republike Slovenije. Že prej je bilo kar nekaj dogodkov, vendar pa je dokaz o tej razbohoteni korupciji ravno stavba, ki se je kupila za potrebe pravosodja, na Litijski. Že prej je

pa je bilo očitno potrebno ukrasti milijon pa pol evrov minimalno iz državnega proračuna direktno davkoplačevalkam in davkoplačevalcem in se je Vlada odločila za ta nesmotrn nakup. In da bo mera polna, potem ravno predsednik Vlade in pa ministrica za pravosodje, ki sta najbolj odgovorna za ta nakup, brez katerih tega nakupa ne bi bilo, preiskujeta, baje, sporne posle. Oprostite, ampak minister, ki ve, kaj se mu na svojem resorju, kaj se mu na njegovem resorju dogaja, minister, ki je kompetenten, da resor vodi, takšnemu ministru se takšna zgodba ne more narediti. Ne more narediti. Tako, da sta lahko tukaj samo dva zaključka. Ali je ministrica za pravosodje s polnim zavedanjem pri tem sodelovala, za vse to vedela in se sedaj pač spreneveda, ko je videla, da je zadeva prišla predaleč. Ali pa je opcija druga, da dejansko ni ona sploh vodila resorja, da se ni zanimala, kaj se na njenem resorju dogaja in da so ji ga vodili drugi ljudje - ljudje, ki jih je sama postavila, ljudje iz njene lastne stranke. Se pravi, problematično je oboje, če se je dogajalo prvo, da je ministrica zavedno sodelovala pri tem in če se je dogajalo drugo, da pojma ni imela, kaj se na njenem resorju sploh dogaja. In če ministrica takšnega gradiva ne bi dala naprej, če predsednik Vlade ne bi sklical dveh korespondenčnih sej, najprej za prerazporeditev denarja in potem še za potrditev nakupa te stavbe, ta stavba ne bi bila kupljena in bi bilo dobrih 7 milijonov evrov prihranjenih. Kam je šel denar? Kako se je denar od tega posla delil, lahko samo ugibamo in verjetno ne bomo nikoli izvedeli. Ni to edina afera, ki močno smrdi po korupciji na Ministrstvu za pravosodje. Notar na daljavo - projekt, vreden milijon in pol evrov, je Državna revizijska komisija razveljavila. Ministrica je za vodenje tega projekta celo najela svojega osebnega prijatelja, tudi člana Socialnih demokratov. Izbrali so firmo brez kakršni koli kompetenc, mislim, da z Nizozemske, nihče še ni slišal za to firmo. Je že drugi primer koruptivnega ravnanja, spornega ravnanja na tem resorju. Vendar pa razumem po eni strani ministre, razumem tudi vse vpletene, kajti če imaš ti za predsednika Vlade Roberta Goloba, potem je to jasno sporočilo, da je korupcija dobrodošla, da je potrebno ravnati koruptivno v tej državi. Si vi predstavljate, da bi bil v času korona krize Janez Janša stoodstotni lastnik podjetja, ki bi kliničnemu centru prodajalo hitre teste? Ali pa da bi bil Janez Janša stoprocentni lastnik podjetja, za direktorja bi dal svojega sina in to podjetje bi slovenskemu zdravstvu dobavljalo medicinski material? Veste, kaj bi počeli? Veste, kaj bi vi počeli takrat, kaj bi mediji počeli!? Tukaj pa je predsednik Vlade Robert Golob stoprocentni lastnik firme Star Solar, do nedavnega je bila direktorica njegova hčerka, potem je dal

katere nadzorni svet je Robert Golob menjal po dveh dneh svoje vlade. In ta nadzorni svet je njegovo osebno prijateljico nastavil za direktorico. Spomnite se, kako ste na enem od odborov problematizirali, ko je žena našega poslanca, ki je lastnica nepremičnine, le-to oddajala za turistične namene privatnim osebam. Kakšen vik in krik ste takrat zganjali na Odboru za pravosodje. Pa je šlo za zasebno lastnino, ki se oddaja v turistične namene privatnim osebam. Tukaj vam je pa povsem normalno, da premier biznisira z elektriko, z državnim podjetjem. In tudi zaradi tega, ker imamo takega genija in takega vrhunskega menedžerja na vladi, imajo ljudje 30 % in več dražje položnice za elektriko, zato, ker morate državljanke in državljani plačevati tudi rabote našega predsednika Vlade, zato, da lahko on bajno služi, ker, kot je že sam dejal, ob 3 tisoč 700 ali 800 evrov neto plače, kolikor jo ima predsednik Vlade, ne more živeti; saj je rekel, da živi od prihrankov. 800 evrov, si predstavljam, da je to v Milanu verjetno ena obleka, ki jo mora svoji punci kupiti. Verjamem, da ne more živeti samo od svoje plače in mora živeti od svojih prihrankov in je zato treba iskati še neke dodatne vire financiranja, na takšen ali drugačen način. In ni samo to korupcija. Spomnimo se, kako je Robert Golob deloval in ravnal, ko je bil direktor državnega podjetja Gen, kaj je takrat počel. Spomnite se vseh spornih nakazil, ki so dokazana: kako je plačeval Martinu Berišaju, ki je ustanovil podjetje dva dni pred prvo transakcijo. Iz Gen-I-ja je šlo na njegov transakcijski račun milijon in pol evrov. Martin Berišaj je dan za dnem dvigoval gotovino, vsega skupaj je dvignil milijon 200; tistih 300 tisoč evrov je pač v takšnih primerih verjetno provizija. Kam je nosil ta denar, za koga je opravljal funkcijo finančne mule, lahko samo ugibamo, predsednik Vlade tega nikoli ni pojasnil. Predstavljajte si, da imate "kao" ukradeno identiteto, da nekdo enemu od vas baje ustanovi račun nekje v tujini. Verjamem, da bi tisti, ki ima čiste račune, vse naredil, da se to preišče, zadevo prijavil policiji in tako naprej. Robert Golob ni praktično nič odreagiral, ne želi pojasniti, kaj je z romunskim računom. In takrat je, mislim, da dal ven oziroma pokazal, da od 1. januarja 2022 na tem računu ni bilo nobenih transakcij. Kaj pa pred tem? Nihče mi ne bo dejal, da lahko v neki banki na eno ime odpreš račun. Seveda, za potrebe volilne kampanje se je sprenevedal in tudi danes se spreneveda. In ko ga je naša vodja poslanske skupine takrat spraševala o tem romunskem računu, nič ni pojasnil, nič ni odgovoril, da se je pogovarjal z odvetniki. Koliko denarja je na tistem romunskem računu bilo, ne vemo; vemo samo, da od januarja 2022 ga ni bilo nič. Gremo naprej, kar se korupcije tiče. Mislim, da je bilo prejšnji teden, kako so Socialni demokrati pogruntali eno inovativno idejo, kako ugodno financirati svojo lastno stranko. Pravne osebe ne morejo donirati, dajati finančnih sredstev političnim strankam, lahko pa jih dajejo inštitutu. In kaj je stranka naredila? Svoje poslovne prostore oddaja inštitutu, ki ga je sama ustanovila. To ni korupcija? To ni izigravanje zakonodaje? Si predstavljate, da bi bil Inštitut Jožeta Pučnika, da bi imel sedež na Trstenjakovi 8 in da bi mu letno računali 160 tisoč evrov za najemnino prostorov.

Ampak, seveda, za vas to očitno ni problem. Ne samo Robert Golob, tudi javnosti vsem dobro znana in zagotovo najbolj vplivna ženska v tej vladi, Vesna Vuković. Pa saj ona tudi daje sporočila, da je korupcija v Sloveniji dobrodošla, da je potrebna, da se jo tolerira, da ste sto procentov zavezani h korupciji v tej Vladi, ne pa, da jo preganjate. Nikoli ni pojasnila, kam je šlo 103 tisoč evrov, ki jih je na njeno podjetje nakazal Robert Golob, ko je bil direktor GEN-I-ja, se pravi, ko je podjetje GEN-I nakazalo ta denar, nikoli ni pojasnila, kam je šlo, kako je sploh prišlo do donacije 30 tisoč evrov njenemu podjetju s strani podjetja, ki ga je vodil minister za finance, gospod Boštjančič. Nikoli ni pojasnila, kako je z nakazili, ki so prišli iz podjetja Gorenje. Takratni direktor Gorenja, Žiga Debeljak, je danes vodja SDH. Vseh teh transakcij pri Vesni Vuković je bilo za 200 tisoč evrov. In glej ga zlomka, kaj se potem zgodi. Podjetje, ki ga je Vesna Vuković ustanovila leta 2017 in ki je vsa ta nakazila prejemalo, pride leta 2019 v roke Mitje Zorka. Se pravi, 2019 je Vesna Vuković to firmo prepisala na ime Mitja Zorko. Potem pa greš gledati, kje ta Mitja Zorko živi in je naslov Opekarniška 12, v Celju, potem pa pogledaš, kje živi Primož Cirman, kje živi njegova žena, ki je šefica UKOM-a in vidiš, Opekarniška 8, Celje. Kolegice in kolegi, gre za očitno fiktiven prenos firme na znanca, na soseda. Nihče mi ne bo oddal, da se Primož Cirman in Mitja Zorko ne poznata. to ni noben problem, to je vaša spletna stran, novinar vašega vladnega medija, Vesna Vuković pod psevdonimom, tam piše Ford Perfekt, mislim, da, očitno ima dosti časa, da lahko vsak teden eno, minimalno eno kolumno napiše, ampak to se biznisira. Spomnite se podjetje Necenzurirano, ta medij nikoli ni znal hotel pojasniti od kje mu Finance, pa je bilo v času volilne kampanje lansko leto za volitve meseca aprila, vsi članki proti SDS, vsi članki proti Janezu Janši so bili na Facebooku sponzorirani. Se pravi, nekdo mora to plačevati. Kdo je to plačeval? Od kje je prišel ta denar? Ali je to denar, ki ga je dvigoval na bankomatu Martin Berišaj? Ali je to denar, ki je prišel na račun firme Vesne Vuković iz Gorenja? Iz državnega GEN-I-ja, iz firme ministra Boštjančiča? Vsi ti ljudje so bili poplačani, bogato nagrajeni. Ne vem, če je dosti, če se trije, štirje poslanci vzamemo skupaj, pa damo skupaj naše plače, ne vem, če dosežemo plačo direktorja SDH. Žiga Debeljak je bil bogato poplačan. Enega plakata nikoli ni nalimall, ene volilne kampanje nikoli ni opravil, enkrat ni šel od vrat do vrat, nobenih javnih medijskih nastopanj, kar smo deležni tukaj vsi poslanke in poslanci. Nagrada, ne vem koliko ima 8, 9, 10 tisoč evrov plače, očitno bogato nagrajen za vse tisto, kar je prej počel. Prav tako je bil za ministra za finance postavljen Boštjančič, ki je prej nakazal 36 jurjev,

počeli s policijo. Kolegice in kolegi, kdaj je Boštjan Lindav odšel iz policije? A v času Janševe vlade ali v času Golobove vlade? Nataša Sukič je prejšnji mandat na preiskovalni komisiji dejala, je rekla, da vi ste simbol slovenske policije, vi ste vrhunski strokovnjak, poglejte, kaj vam delajo. Ali je zdaj videla, kaj ste mu vi naredili? Veste, zakaj je šel Boštjan Lindav v penzijo? Ker je imel samo dve možnosti, ali gre v penzijo ali pa dobi krivdno odpoved. Mogoče bo to povedal in priznal na kakšnem naslednjem zaslišanju. Si predstavljate, da bi Boštjanu Lindavu direktor policije Anton Olaj dal takšno izbiro, ali pojdi v penzijo ali te bom pa krivdno odpustil. Kolega Baković ve kaj pomeni krivdno odpustiti, saj se ne moreš potem poklicno upokojiti oziroma policistu odvzamejo tudi pooblastila, se ne moreš poklicno upokojiti. Glejte, jaz nisem noben oboževalec, daleč od tega, Boštjana Lindava, ampak jaz mislim, da kljub vsemu si tega ni zaslužil. Kljub vsemu, kar je počel pod našo vlado, kako je ravno s tega vidika policije rušil našo vlado, kaj vse so počeli tam v Tacnu, kako so nagajali vodstvu policije. Vse to je lahko počel, pa je bil še vedno v policiji. Ali je potrebno prebrati nekaj besed Boštjana Lindava, kaj je napisal pod vašo vlado, ne našo vlado, pa bi šel komot pred kamere, pred medije, nihče mu tega ne bi prepovedal, ampak ne. Šel je pred kamere pod vašo vlado, pod vašo koruptivno vlado. »Resnično se ne piše nič dobrega v boju zoper korupcijo v državi, kjer se preganja in obračunava z ljudmi, ki opozorijo na nepravilnosti. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se preganja in obračunava s posamezniki, tudi z zlorabami državnih organov in medijev, samo zato, da se odvrne pozornost od tistega, ki je, po mojem mnenju, prekoračil svoja pooblastila in pristojnosti in kršil Zakon o integriteti.« Kolegice in kolegi, to je pred tremi dnevi zapisal vaš direktor Policije, ki ste ga vi postavili, da ste koruptivni, da imamo premierja, ki je prekoračil svoja pooblastila. In kaj je vaša notranja ministrica Tatjana Bobnar dejala, »Golob je od mene kot od ministrice zahteval ravnanja, ki so bila nedopustna in nesprejemljiva, zato ker se je neposredno vmešaval v kadrovanje v policiji. Še celo več, zato, da bi jaz ostala ministrica, naj bi moral nekdo izgubiti službo. V bistvu je izhajal iz stališča, da on to lahko zahteva od mene zato, ker je on predsednik vlade, na kar pa kot ministrica seveda nisem mogla pristati.« Ne bom pa šel brat vaših slavospevov Tatjani Bobnar na interpelaciji, kako je vrhunska, kako je dobra, dajte ministrica, vztrajajte na pravi poti. Smo. Ja kako? Kako? Se pravi, je tudi to prava pot, da je ministrica odšla, ker ni mogla sobivati v Vladi s koruptivnim predsednikom Vlade, ki zahteva nedopustna ravnanja. Slavospeve ste imeli na hearingu najprej, pa potem še na interpelaciji, predvsem v Gibanju Svoboda posamezne poslanke in poslanci. je, logično je, da policija potem ni učinkovita, da policija ne more preganjati koruptivnih ravnanj te vlade, ker jih ne sme. Ker je Robert Golob zahteval, da se na čelo NPU nazaj vrne Darka Muženiča, ker sta se skupaj vozila na šiht, je Muženič potem zrihtal, da je Jusić direktor policije in gliha vkup štriha bi dejal pri nas na Polanskem. In točno za to gre. To je vse po strankarski liniji, vse pajdaško, tovarišijsko, če želite. In to počne Vlada, ki je obljubljala boj proti korupciji. Boj proti korupciji je obljubljala vlada, ki ima ministrico iz kvote stranke Gibanja svoboda. Zdaj, ali je članica ali ni, to ne vem, niti ni pomembno, ki je namenila 6,5 milijona evrov za nakup 13 tisoč prenosnih računalnikov, ki zdaj tam ležijo v skladišču, ki jim teče garancijski rok, ki so brez operacijskega sistema, pa je 6 milijonov pa pol tu, pa je 7 milijonov evrov za stavbo na Litijski in denar frči. Tu je pa bil cel halo, ko se ni našlo, takrat ni hotelo najti v prvem poskusu 18 milijonov evrov za usklajevanje socialnih transferjev z inflacijo. Ko smo mi predlagali amandma na ZIPRS 20. In ne more biti drugače. Ne more biti drugače, ker je Vlada Roberta Goloba sinonim za korupcijo, ker je Vlada Roberta Goloba sto procentno zavezana h korupciji in zato ne more biti drugače, ker je Robert Golob najbolj koruptiven predsednik Vlade v zgodovini Republike Slovenije. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. Gospa Lena Grgurevič, postopkovno ste želeli, izvolite.

morali bi opozoriti poslanca SDS, ki je grobo žalil predsednika Vlade. Veste, mogoče ste kazensko ekskulpirani, niste pa civilno, tako da, a veste.

Tako da prosim, razpravljal je o temi, namigoval je, da so določene osebe koruptivne. In pač toliko prosim, da ga opozorite. KRIVEC: Hvala, gospa Grgurevič. Opozoril bom vas, da to ni bilo postopkovno in da kršite postopkovni predlog. Vas moram pa opozoriti, da tudi vi se niste držali teme, tudi kolegica Sukič se ni držala teme itn. in smo pustili pri stališčih dovolj široko razpravo, tako da ne bom nikogar opozoril, ker ste vsi zlorabljali in govorili tudi širše od teme, ki je na dnevnem redu. Drugič pa, ko se javite za postopkovno, prosim, da se res osredotočite na to, kar postopkovni predlog tudi zahteva - na člen, ki je kršen, v Poslovniku, ne pa na splošno. S tem smo končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu priporočila. Najprej dobi besedo ... Predlagatelj. Bo pa najprej besedo predlagatelj. Žan Mahnič, izvoli. hvala podpredsednik. Hvala kolegici Leni za ta zabaven vložek, ki je v bistvu, je po drugi strani žalosten, kajti gospa mislim, da ima celo pravosodni državni izpit, če se ne motim, je celo delala na sodišču, tako da. Drugače pa ja, se strinjam z vami, komot Robert Golob vloži kakšno prijavo zoper mene. Do zdaj mislim, da so bile štiri ali pet kazenskih ovadb proti meni vloženih, vse so padle, niti niso prišle naprej, nazadnje sem pa na sodišču zmagal proti predsednici parlamenta Urški Klakočar Zupančič. Tako da me resnično skrbi, kakšne sodnike imamo v tej državi in kakšne osebe s pravosodnimi državnimi izpiti, kakšno je njihovo znanje. Zmlela jo je kranjska sodnica v tistem mnenju, popolnoma je degradirala njeno pravno znanje oz. pokazala, kakšno dejansko je. Mogoče še ena zadeva, ne. Miloš Milović, smo videli ta teden, da mora iti v zapor, je bilo v medijih. Se pravi, predsednik Vlade je imel osebnega svetovalca za urejanje njegovega osebnega varovanja, ki mora sedaj zaradi korupcije v zapor.

Pozdravljeni. Glejte, moj postopkovni predlog bi bil tak, da v današnji razpravi, ker predvsem prehajamo na hude obtožbe - to, da smo poslanci svobode koruptivni se s prstom kaže na to, so hude obsodbe -, bi prosil, da v nadaljevanju te razprave, da smo dosledni in kadar nekoga obtožujemo koruptivnosti, kajti danes tu sedimo ravno v boju proti, da ste malo bolj pazljivi. Kajti ko, če se bomo obmetavali med razpravo in kazali s prstom, kdo je koruptiven, ne bomo daleč prišli. Tako da kot eno obvestilo. Kajti če je nekdo obtožen korupcije, je ta podkrepljena z nekimi dokazi. Tako da hvala.

našem depoju spodaj jasno opredeljene in jih pojdite prebrati in kasneje uporabljajte, ne pa v razpravi na različne načine. Lena Gregorič, replika na predlagatelja? Ne morete imeti, ker niste še razpravljali. MAHNIČ (PS SDS): Ja, se mi zdi, da sem bil izzvan s strani kolega. Obrnite se na Roberta Goloba, on je rekel, da ima problem s korupcijo v Vladi. Kdo pa je Vlada? Kdo pa postavlja Vlado? Poslanci postavljate Vlado. Seveda, vi ste jo postavili, vi ste postavili to Vlado, vi ste člani strank, ki imajo probleme s korupcijo, tako da, najprej se dajte res znotraj hiše pogovoriti. Hvala. Prehajamo na razpravo poslank in poslancev. Najprej dobi besedo gospod Hoivik. Izvoli. ANDREJ HOIVIK (PS SDS): Hvala lepa predsedujoči. Spoštovani kolegi poslanci in kolegice poslanke, tako vladne koalicije kot opozicije! Bom čisto na kratko orisal zakaj smo predlagali ta priporočila, predvsem tisti, meni najbolj zanimiv in najbolj konkreten in korekten, naj Vlada razmisli ali je še sposobna v skladu z Ustavo opravljati to to funkcijo, torej funkcijo izvršilne veje oblasti. Pa bom čisto z enim samim primerom to konkretiziral. Zakaj bi morala Vlada in tudi seveda poslanci in poslanke vladne koalicije razmisliti ali ta vlada sploh še uživa vaše zaupanje. Kot vemo, 70 % vprašanih državljanov in državljank Republike Slovenije vam več ne zaupa. 70 % torej sedem od desetih vam več ne zaupa in ljudje po besedah Lene Grgurevič, včeraj dejala, da je bila zelo utrujena po obširni razpravi so utrujeni od vaše vlade Roberta Goloba. Zakaj so utrujeni? Poglejte, lansko leto je celo Slovenijo zajela ujma, naravna nesreča, torej 4. avgusta 2023. Vlada je iskala enotnost med vsemi poslanskimi skupinami in tudi v Slovenski demokratski stranki smo bili pripravljeni pomagati, predlagali smo konstruktivne ukrepe. Smo pa bili proti dodatnemu obdavčevanju gospodarstva, proti dodatnemu obdavčevanju ljudi. A kaj je ta Vlada naredila? Danes beremo odprta pisma županov, ki kritizirajo vašo Vlado, ki se z odprtimi pismi naslavljajo na predsednika Vlade, ali bo zagotovil reševanje življenj, zagotovil varnost ljudi na tistih poplavljenih območjih. Berem danes, da nekako Ministrstvo za, t. i. solidarno prihodnost obljublja ne vem kakšne nagrade za tiste načrte novih hiš, ki jih bo Vlada zgradila, ne vem, do leta 2030 najbrž, ne vem. Ljudje potrebujejo pomoč sedaj. Zakaj ima to veze, spoštovana Lena Grgurevič, ker bom prišel do bistva, ima pa vezo. Zakaj? Zaradi tega, ker Vlada pa ima v tem času, v istem letu čas in vse resurse, da dobi denar iz proračunske rezerve za naravne nesreče. In kako je to potekalo? 22. decembra na dopisni seji Vlade, je Urad za zaščito in reševanje naše države vrnil 21 milijonov evrov v ta sklad. Torej rezervno postavko. Ta denar so dobili direktno nakazanega iz davkoplačevalskega denarja, torej preko donacij. Veliko ljudi je v mesecu avgustu in tudi kasneje doniralo Uradu za zaščito in reševanje, ki je zelo dober v našem prostoru, tudi v evropskem prostoru. Kaj je ta Vlada naredila? Še na isti dopisni seji je tretjino tega zneska, 6,5 milijona evrov razporedila na Ministrstvo za pravosodje za nakup tiste podrtije na Litijski cesti, z vednostjo predsednika Vlade, z vednostjo ministra za finance in tudi ostalih ministrov, kajti vsi glasujejo na dopisni seji, vsi imajo možnost se izreči o tem. Zato tukaj v našem priporočilu sprašujemo Državni zbor, vse nas poslance in poslanke, ali menite, da je ta Vlada še sposobna

pravzaprav v šestih, sedmih dneh, torej, od 22. decembra do 29. decembra lanskega leta, govorimo torej od prve dopisne seje, torej iz te prerazporeditve do nakazila temu gospodu, ki je s tem mastno obogatel. Ampak, Vlada Republike Slovenije pa ni bila sposobna po svojem lastnem zakonu v šestih mesecih pripraviti uredbo, podzakonski akt, ki ga bi morala pripraviti ministrica za digitalno preobrazbo, ki bi urejal razdeljevanje teh 13 tiso računalnikov, od katerih ste razdelili samo 36, če se ne motim, v šestih mesecih. Bila pa je sposobna pravzaprav v 48 urah od podpisa do nakupa nakazati celoten znesek v vrednosti 7,7 milijona evrov. In velika večina, 80 %, teh sredstev davkoplačevalcev je bilo namenjenih od državljanov za poplavljence. To je sramotno. To je najhujši odraz klientelizma in koruptivnih dejanj. In zato predlagamo oziroma smo predlagali Odboru za pravosodje - žal, pač vaš koalicijski stroj deluje, kot deluje -, da Vlada razmisli, ali je še sposobna. In, spoštovani kolega Prosen Kralj, vedno lahko poslanci predlagate, da predsednik Vlade veže svojo zaupnico na katerikoli zakon, in potem vi odločate, ali mu še zaupate ali ne. To je tudi orodje koalicije, vedno dobrodošlo. In vas ob tem pozivam, sami ste rekli, da kot poslanci ne morete nič narediti. Včeraj ste imeli lepo priložnost na odboru, glasovanje je bilo pet za, devet proti, danes pa imate novo priložnost, da sami vložite, na primer, katerikoli zakon, da predsednik Vlade veže svojo zaupnico, pa bomo potem videli rezultat. In še za zaključek: prvo glasovanje, ki bo pokazalo resnost namere vladne koalicije, da se spopade s klientelizmom in korupcijo, predvsem v zdravstvu, je naš predlagani Zakon o dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, kjer vračamo referenčne cene v zdravstvu. Ta zakon je bil že v veljavi, ampak, ne, glej ga, zlomka, tako imenovana nekoruptivna Vlada pride na oblast in v roku enega meseca te referenčne cene - oziroma urad, ki bi jih urejal - skensla, uniči, razpusti. Zdaj imate novo priložnost, in kot konstruktivna opozicija smo predlagali ta zakon. Pomembna so dejanja. In kot je kolega, vaš poslanski vodja, gospod Borut Sajovic, dejal, malo manj molite, malo manj kritizirajte in več delajte - več delajte na področju reševanja korupcije, ne pa koruptivnih dejanj. Hvala lepa. Hvala. Naslednji dobi besedo gospod Aleksander Reberšek. Izvolite. ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala lepa za besedo. Definicija korupcije je vsaka kršitev dolžnega ravnanja z namenom pridobiti korist zase ali za drugega, po domače povedano, kuverta zase in zate. To zadevo bi jaz zelo hitro rešil, in sicer na način - detektor laži za vse javne uslužbence in funkcionarje. In prepričan sem, če bi prišlo do tega, da bi marsikaj zanimivega v tej državi izvedeli. Skozi zgodovino se je zelo na veliko kradlo in kot kaže, se bo kradlo še naprej. Preplačali smo avtoceste za 100 milijonov in več, preplačali smo Teš 6 za pol milijarde, preplačujemo korupcijo v zdravstvu, kjer na letni ravni, na dnevni ravni odtekajo milijoni, bančna luknja je našim davkoplačevalcem vzela 5 milijard, in kot kaže, ti apetiti enostavno ne bodo pojenjali. Pred nami je popoplavna sanacija, kjer se predvideva več kot 5,5 milijardna kraja davkoplačevalskega denarja v škodo vseh Trenutni podatki nam kažejo, da nam korupcija v Sloveniji na letni ravni odtrga 4 milijarde evrov denarja. Veste, koliko denarja je to? Nihče izmed nas ne ve, tudi sam ne vem tega, koliko je to, 4 milijarde. Zelo dobro pa vem, da je to 2 tisoč evrov na prebivalca na leto. In toliko nam vzame korupcija. Korupcija, katere denar pristane tako v levih kakor tudi v desnih žepih. Štiričlanski družini korupcija na letni ravni vzame 8 tisoč evrov, v desetih letih je to eno zelo dobro 23. Slovenskim upokojencem korupcija vzame vsak mesec 500 evrov pokojnine. In spoštovani upokojenci, če se želite boriti proti višjim pokojninam, se levi in desni borite proti korupciji. Da ne govorim, da nam je enoletna korupcija vzela popoplavno varnost cele Slovenije. Z denarjem, ki ga vzame korupcija bi lahko zelo hitro rešili popoplavno sanacijo v naši državi. Zdaj pa, zakaj se to dogaja? Zaradi tega, ker se to pač lahko, ker se malo teh ljudi, ki dobijo s prsti marmelade, tudi dobi, pri tem pa se, če se že koga dobi, se ga tudi resno ne kaznuje. Od osamosvojitve dalje je politika in to na 45 let podlage, pomagala graditi sistem in to takšen sistem, ki odgovarja njej in pa vsem stricem iz ozadja in ne deluje v prid državljanov. Ali ste vi mogoče mislili, da je to drugače zasnovano? Imamo sicer sistem deli in vladaj, narod je razdeljen, del politike pa ima seveda od razdeljenega naroda, bom rekel, zelo veliko korist. Kdo pa lahko spremeni nastalo situacijo? Nastalo situacijo lahko spremeni samo enoten narod. Se pravi, samo enotni smo lahko močni proti korupciji. V tej državi zelo veliko ljudi protestira in vsak ima neke svoje interese, če lahko temu tako rečem, ampak vsi ti, ki protestirajo v naši državi, bi se morali povezati skupaj in vsi povezani skupaj, levi, desni, bi se morali boriti proti korupciji. Tako pa imamo v naši državi kmete s traktorji, ki protestirajo in teh ljudi je premalo. Imamo kolesarje, ki protestirajo in tudi njih je premalo, ne narobe tega razumeti. Imamo anticepilce, ki protestirajo in tudi njih je premalo, tudi tega ne želim, da narobe razumete. Upokojencev, ki protestirajo, je tudi premalo. Udeležencev pohoda za življenje je tudi premalo. Bistveno pa je, da bi vse te različne ciljne skupine, ki protestirajo, se povezale in bi se vse skupaj borile proti korupciji. To bi bilo potrebno narediti. Ko bi v Ljubljani protestiralo 100 tisoč, 200 tisoč, 300 tisoč ljudi, sem prepričan, in če bi ti ljudje tudi vztrajali, sem prepričan, da bi tukaj noter znotraj Državnega zbora igrali karte tako, kot bi narod rekel, od zunaj. Verjemite mi, spoštovane državljanke in državljani, da za kamerami enostavno ni delitev. Ko je v igri interes, se med sabo pač nihče ne krega in takrat se odločevalci enostavno ne delijo na leve ali pa na desne. Delijo se na poštene in pa nepoštene. Poglejte samo primer, primer dveh skreganih sosedov. Dva skregana soseda sta na smrt skregana, se med sabo tožarita. In ko jih posedemo za mizo in jim na mizo damo milijon evrov in jima rečemo, če se bosta dogovorila, po kakšnem ključu si bosta razdelila milijon evrov, je ta denar vajin. Jaz sem prepričan, da bosta še tako skregana soseda našla rešitev in si bosta razdelila ta denar. Za razliko od skreganih sosedov pa politika nima na mizi enega milijona evrov, ampak ima na mizi štiri milijarde evrov denarja. Denarja dovolj za leve in desne žepe. Res mislite, da se bodo odločevalci, ki zadaj za kamerami furajo vso to zgodbo, kregali za ta denar? Verjemite mi, odločevalci se zadaj ne kregajo in si ta denar, bom rekel, zelo lepo razdelijo v škodo naših državljanov. In z vsem spoštovanjem, mi lahko imamo še ne vem koliko takšnih sej kot je današnja, pa se ne bo nič spremenilo. Spremembe lahko doseže enoten narod, da se vse ciljne skupine, vsi državljani ne glede na levo, desno, sredinsko, kakršnokoli prepričanje povežejo in enotno skupaj nastopijo proti korupciji in vztrajajo in vztrajajo. Jaz sem prepričan, da bo korupcija ostala. Zakaj pa tako trdim? Levi volivci odpuščajo levim politikom in obtožujejo desne, desni volivci desni volivci pa odpuščajo desnim politikom in obtožujejo leve. Zato sem prepričan, da bo korupcija še naprej ostala. Danes bo ta izredna seja kot ena velika predstava za javnost, na kateri se bomo levi in desni poslanci med sabo obmetavali z aferami, vsak bo svoje prepričeval, vse lepo in prav, ampak na koncu se enostavno ne bo nič spremenilo. Dejstvo je, in za tem stojim, v vsaki stranki so dobri in pošteni ljudje, so pa tudi slabi in nepošteni in to je v vsaki stranki. Dejstvo pa je, da imajo odločujoč vpliv ravno tisti slabi poslanci, ki imajo neke druge interese, kakor pa tiste, ki bi jih morali imeti. Po mojem mnenju je največ korupcije ravno v zdravstvu, zato se zdravstveni sistem ni spremenil od same ustanovitve dalje, ker enostavno ustreza tako levim, kakor tudi desnim. Za kaj se gre? podjetij, ki preprodajajo medicinsko opremo, mastno služi. Sistem je naravnan tako, da se preprodaja medicinska oprema, ne pa, da bi bil sistem osnovan tako, da bi pacient prišel takoj na vrsto, ko bi neko uslugo rabil. Zato se sistem, kot sem rekel, ni spremenil od same osamosvojitve dalje in vse to se odraža tudi v kuvertah, tega ne morem dokazati, ampak več kot je posla, debelejša je kuverta. Zelo podobno je tudi v gradbeništvu. Del politike želi graditi drago, ker dražje kot se bo gradilo, večje, debelejše bodo kuverte in zato se tudi Korošci še danes ne vozijo po tretji razvojni osi in sem prepričan, da se še naslednjih deset let ne bodo vozili po tretji razvojni osi, ker če bi gradili po ceni in pa hitreje, z manj infrastrukturnimi projekti, se pravi z manj betona, bi se Korošci vozili že včeraj. Se pravi, če bi gradili cenejše, ampak sprašujem vas, če bi gradili cenejše, kako debela bi bila potem kuverta? Zato, ker imamo pri nas korupcijo, imamo nižje pokojnine, pacienti po nepotrebnem čakajo v čakalni vrsti dlje, kot bi morali, nimamo kvalitetnega javnega prevoza, elektrika je draga, nogomet in košarko igramo na igriščih, za katere delavci niti niso dobili svojega plačila, kanalizacija se gradi skozi vodovarstveno območje, farmacevtke pa včasih težko dobijo službo po redni poti. Moj dober prijatelj je operater na številki 112 in dela za minimalno plačilo, ob dejstvu, da rešuje življenje. Vse nas je lahko sram. Moj prijatelj je moji prijateljici rešil življenje. Nekoč ga bo lahko rešil tudi kakšnemu vašemu sorodniku, znancu, prijatelju. Adi Smolar je nekoč zapisal dve pesmi, ena je, pa bom povedal samo dve, ena je bila, "ne šraufe, je tovarne treba krasti". In tega se pri nas v naši državi zelo dobro držimo. To pri nas zelo dobro funkcionira. Druga pa je, "pravica je, pravice ni." Na tem svetu res ni pravice. Prepričan pa sem, da je pravica na drugem svetu, in ljudje si ustvarjajo mnenje na podlagi tega, kar vidijo v medijih, saj druge možnosti praktično nimajo. Bilo bi pa super, odlično, če bi si ljudje ustvarjali mnenje na podlagi tistega, česar ne vidijo, ker bistvo je očem skritem, takrat sem prepričan, če bi si ljudje ustvarjali takšno mnenje na podlagi tistega, kar se ne vidijo, kar se dogaja za kamerami, bi bilo v naši državi življenje bistveno boljše. Tako bi tudi ločili med dobrim in pa slabim. Držati se je potrebno enega preprostega načela, spoštovani poslanke in poslanci, ne stori drugemu kar nočeš, da drug stori tebi. In zapomnite si eno stvar: minljivi smo, nič ne nesemo s sabo, štejejo pa samo dejanja, ki jih storimo za sočloveka, lokalno skupnost in domovino. In to je tisto neprecenljivo, kar šteje. Na koncu nihče izmed nas ne bo nič nesel s sabo, smo pa odgovorni za stanje v v naši državi. In kot sem že enkrat dejal. Zapomnite si, da je življenje kot šah, na koncu gresta tako kmet kot kralj v isto škatlo. V Sloveniji je revščina zato, ker ne moremo nahraniti bogatih, ne revnih in kot je bilo že večkrat v tem hramu demokracije dejano, vsaka država ima svojo mafijo, edino mafija ima pri nas svojo državo. In ta mafija se ne deli med sabo tako, kot se deli narod na leve in desne, oni se med sabo ne delijo. Veste o kom govorim. In bistvo, kar si danes od moje razprave zapomnite pa je, samo enoten narod lahko premaga korupcijo,

začel tam, kjer je moj predhodnik končal. Gospod Reberšek, v 99 % kar ste rekli, se lahko pod vaše besede sam podpišem. Ko ste rekli, da korupcija obstaja tako na desni kot na levi strani, imate popolnoma prav, ampak zgolj etikete dajati vse povprek, tudi ne pelje nikamor, kajti jaz verjamem, da gospod Reberšek, vi niste skorumpirani, dobili ste mandat od ljudi, verjamem v to. Verjamem tudi, da kolega, Alenka Helbl nima nič v zvezi s korupcijo. Verjamem isto za Lucijo Tacer, za Soniboja Knežaka in bodisi tudi za predsedujočo gospo Sukič, ona sicer izhaja iz podobnih krajev kot jaz, iz Prekmurja in tam že veljajo, da so pošteni ljudje doma. In kar hočem povedati, korupcija vedno ima imena in priimke, ne moremo kar dati etiketo, da vsi člani Socialnih demokratov so skorumpirani. Ne moremo reči, da so vsi člani SDS skorumpirani, in zdaj tudi ne moremo dovoliti, da so vsi člani Gibanja svobode povezani s korupcijo. Ta korupcija ima imena in priimke in je že čas, da se tudi tako obnašamo. V primerih nekaj, ki jih je predlagatelj v uvodnih besedah navedel, se lahko tudi delno z njim strinjamo. Šel je z imeni in priimki, ni govoril, da so to stranke, ampak imena in priimki, in jih je navedel in dajmo se o tem pogovarjati. Dajmo se pogovarjati kar imamo zdaj na spisku. Jaz sem bil včeraj prisoten na seji Odbora za pravosodje, boljše, da se nisem javil k besedi, celo sem dobil enkrat repliko, pa je sploh ne bi smel, saj v skladu s Poslovnikom ne, ampak ja, pogovarjali smo se, kar je bilo vse 35 let nazaj. Jaz kot mladi poslanec se čudim, kaj hudiča pa so delali moji predhodniki v tem Državnem zboru, 35 let so se pogovarjali o enih istih zadevah. Kaj so naredili? Ja, bole malo, očitno. Najboljše je vedno, ko ta tematika je sicer, ja, medijsko zelo pokrita, državljanke in državljani to spremljajo, najboljše je kazati se s prstom levo, desno, gor, dol na soseda, itd. Ne, pridite s konkretnimi dokazi kdo je kaj storil, in če je zgolj en cen vzel, kdo iz stranke Socialnih demokratov bo za to odgovarjal in verjamem, da enakega mnenja so tudi v stranki SDS in Gibanju Svoboda, Levica, Krščanski demokrati, tako dalje. Ne pa samo posploševati zadeve, da so vse stranke pokvarjene, kajti ljudje več počasi nimajo zaupanja v politiko in če bomo mi tako dalje nadaljevali, da ne pridemo s konkretnimi rešitvami v ta prostor oz. hram demokracije.

Noben nas več, nas ne bo izvolil, nam ne bodo zaupali ljudje, če bomo še tako nadaljevali nekaj let. Zato vas spoštovane kolegice in kolegi pozivam oz. predlagam, da se ne osredotočamo, kar je bilo 35 let nazaj. Ja, tisto smo nekateri že zagrešili vsi skupaj oz. so naši predhodniki tukaj v Državnem zboru, dajmo rajši prinesti ta hram demokracije, tiste zakone, ki bodo preprečile, da zadeve na sodiščih zastarajo, kot smo to včeraj poslušali na Odboru za pravosodje. Zakaj ne bi tukaj začeli graditi? Zakaj ne odpremo spet Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije? Zakaj ne damo KPK več pooblastil, če ga že moramo imeti, saj druge države zahodnega nimajo, ker imajo delujoč sistem. Tu bi morali iskati rešitve, da enkrat za vselej te zadeve spremenimo, da se poti ne bomo naslednjih 30 let spet tukaj v tem Državnem zboru pogovarjali, kaj sploh nismo nič naredili. Ja seveda, saj poti smo soodgovorni tako kot vsi drugi. Ja, kot je gospod Reberšek rekel, obstajajo dobri ljudje v strankah, vseh, jaz verjamem pet poslanskih skupin je tukaj, obstajajo tudi tisti, 26. TRAK: (VP) in prav na tiste mora biti osredotočena vsa zakonodaja, da se to nikoli ne bo več ponovilo. In za to zgolj štejejo imena in priimki, ne pa pripadnost po političnih strankah in delitev na leve in desne. Korupcija se ne deli na leve in desne, imajo imena in priimke. Zato mogoče sklepna misel. V praksi je treba veliko postoriti. Če prenehamo tratiti čas z brezplodnimi razpravami, si lahko veliko teh prihranimo tudi v prihodnje. Hvala.

če ste me dobro poslušal sem to našteval, konkretne številke, nikoli pojasnjene številke in pa tudi imena in priimke. Jaz mislim, da Robert Golob je ime pa priimek, ne. Vesna Vuković je ime pa priimek, Martin Beriša je ime pa priimek, Miloš Milović je tudi ime pa priimek. 103 tisoč nakazila GEN-I je številka. Milijon 200 dvignjeno v gotovini od denarja GEN-I, to je številka. Zdaj pridemo pa pol do tega problema, ki ste ga pa vi na koncu izpostavil oz. tudi že vmes, ne, se sprašujete, kaj so pa delali naši predhodniki tukaj. Za te primere, ne, se bodo pa lahko naši nasledniki enkrat spraševali, kaj smo pa mi delali. Imamo osebe, imamo številke pa imamo policijo, ki tega ne preiskuje ne glede na vse sklepe, ki se tukaj sprejmejo. Te sklepe naše ste včeraj zavrnili. Saj ste svoje sprejeli! Kdaj je bila tista seja, novembra? Oktobra. In kaj je s tem? Vi ste koalicijski poslanec in vi morate zdaj na Vlado pritiskati pa na svoje ministre, kaj ste do zdaj naredili s tistimi sklepi, ne. Da bi jaz bil koalicijski poslanec v tej Vladi, bi, saj ne vem ali imate sploh te vrh koalicije, ali so samo vodje poslanskih pa predsedniki strank, v v naši Vladi so bili vsi poslanci koalicijski, so šli na Brdo. Dajte tam vprašati Roberta Goloba, daj ti meni povej, prosim, kaj pa je s tem denarjem, ko bi radi razčistili to korupcijo, ki se vam očita. Vi kot poslanec lahko na ta način naredite. Policija, mi pa verjemite, ne bo naredila nič, zato ker sta Jusić in Muženič osebna izbranca Vesne Vuković in Roberta Goloba. In osebni izbranci tistih, ki so jih tja postavili v tej Vladi, ne bodo preiskovali. Mogoče kdaj potem kdo kaj pove, to kot sta Tatjana Bobnar pa Boštjan Lindav. Mogoče bo tudi direktorju FURS dosti, ne, da ga Vesna Vuković kliče, kar je že bilo v medijih, ne. tle govorite o brskanju po računih, ne, sem slišal v stališču ene od poslanskih skupin. / nerazumljivo/ v medijih lahko brali, kako očitno, ne, Vesna Vuković v četrtek vzame v roke Demokracijo pa pogleda, katere firme so oglaševale v tej številki in kliče direktorja Fursa, katere firme se naj pregleduje! Ja, pa saj to direktor Fursa razlaga, saj, saj je, saj smo videli, saj smo brali o tem. Pa kdo, kaj? Nič. Noben problem. mogoče se boste tudi direktorju Fursa enkrat toliko zamerili, da bo na kakšni preiskovalni komisiji zapel tako kot sta Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav. Vaši ministri so odstopili, ne? Odstopajo zaradi korupcije. Zakaj pa je odstopila Sanja Ajanović Hovnik? Ja, zaradi korupcije. Kaj pa je prirejen razpis drugega kot korupcija? Kaj pa je to, da državni denar daš bivši poslovni partnerki, svoji osebni prijateljici, drugega kot korupcija? Ampak, bo kdo to preiskal? Nič. Zato ker policija tega ne sme, ker so odnosi v policiji slabi. Ker veste, kaj je najbolj zanimivo, ne? Dve levi struji znotraj policije se tepeta med seboj pod vašo Vlado. In taka policija ne more biti učinkovita in taka policija ne more preganjati korupcije. Za šov, za javnost naredijo, ne vem, enkrat na dve leti eno hišno preiskavo pri Jankoviću. In pol imamo famozno tožilko Blanko Žgajnar. Blanka Žgajnar je sinonim za oprostitev tistih oseb, katere ona pregleduje. Blanka Žgajnar ne bi 27. TRAK (VI) Ene uspešne zgodbe nima za sabo, vse pade in očitno pade zato, ker namenoma postopke tako vodi, da padejo. In zato lahko Zoran Janković reče, poglejte jaz se ničesar ne bojim v tej državi, jaz ne bom nikoli obsojen zato, ker sem vedno bil proti Janezu Janši.

Jaz si ne predstavljam, da bi, ne vem, župan enega glavnega mesta nekje v Evropi dejal, jaz se ničesar ne bojim, ker sem, ne vem, vedno bil proti temu politiku.

kjer imaš ti prisluhe, kjer imaš vse, kako je Janković zahteval seks v zameno za službo, pade na sodišču? Pa kakšno pravosodje imamo mi? Kakšne tožilce imamo mi? Kakšne sodnike imamo mi? Balkanski bojevnik, ali ste nori, kaj se je zgodilo, povsod pa prstni odtisi tožilke Blanke Žgajnar.

Pred tem izvajanjem, ki ga bom poskušala zdaj dati na stran, ker je res škoda destruktivno, se mi zdi, za razliko od kakšnih drugih opozicijskih kolegov, ki so me danes pač pozitivno presenetili, bom tudi jaz navedla eno pesem od Adija Smolarja, v stilu katere bo moja razprava danes, Je treba delati. Delati je treba. In če bi bila ta seja o boju proti korupciji res dobronamerna, konstruktivna, bi mi danes s strani konstruktivne opozicije obravnavali kakšno novelo zakona, recimo, novelo Zakona o kazenskem postopku, vem, novelo Zakona o kazenskem zakoniku, recimo novelo zakona, ta bi jim mogoče bila všeč, o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Tega moramo res novelirati. se mi zdi, da glede na to, da smo ob začetku mandata je imela opozicija kar 30 zakonov že v predalu pripravljenih, mi je čudno, da na tem področju pa se tako zavzema za boj proti korupciji, pa nima pripravljenega zakona. Škoda no. Smo slišali zdaj za, na področju zdravstva nekaj bo, okej, bomo to obravnavali, lahko bi potem imeli tematsko sejo na to, ne vem zakaj potem nismo res vsebinsko obravnavali tiste spremembe, namesto da se tukaj zdaj obmetavamo z aferami. Meni se ne zdi produktivno to obmetavanje. Zdi se mi, da posebej na nek ta šov način, kakor se to izvaja danes s strani SDS, v bistvu samo prispeva k temu, da se percepcija javnosti do demokratičnih institucij slabša. Mislim, da bi bilo odgovorno na naših položajih, da nekaj storimo, da predlagamo spremembe tudi, kadar je tematska seja in ne samo neka priporočila, ki jih potem Zakonodajno-pravna služba sesuje, ker sploh niso v skladu z našim pravnim redom, ampak tudi mogoče kakšne praktične ukrepe o tem, kako lahko sodelujemo in kako lahko najdemo nekatere izmed teh rešitev. Ker če sem čisto realna, verjetno nekateri izmed teh novel zakonov niste imeli v predalu tudi zato, ker so te spremembe težke. Ni tako lahko najti dobro rešitev znotraj kazenskega postopka, da se dejansko okrepi položaj organov pregona in hkrati zavaruje posameznika, ki je v postopku, da država ne bi kdaj v prihodnosti zlorabljala tega svojega položaja. In na žalost moram tukaj gospoda Reberška, ki me je danes sicer pozitivno presenetil s svojo razpravo, pač povedati, da kolikor smo se mi učili na pravni fakulteti, test laži ni zanesljiv in ga tudi iz sodnih postopkov umikajo. tukaj ni neke simpl rešitve. Če bi bila bi jo verjetno že imeli. Res je verjetno, da interesi tudi niso ravno naravnani bili v preteklosti temu, da se korupciji pride do dna, ampak glede na nekatere razprave danes ki niso sami iz koalicijskih vrst - 12.15 (nadaljevanje) zato bom v nadaljevanju tudi povedala nekaj ukrepov, ker s katerimi, mislim, da lahko začnemo to temo naslavljati. Mi smo kot koalicija sklicali sejo na podobno temo že novembra, takrat smo tudi sprejeli skupaj tri sklepe. In jaz sem kmalu po tisti seji zastavila poslansko vprašanje ministrici na področju kazenske zakonodaje, kakšni so načrti, da dobimo javno napisano na področju spreminjanja zakonodaje glede zastaralnih rokov. Vsi vemo, da je to problem na področju izločitve dokazov. In dobila sem nek odgovor, ki, moram reči, ni povsem dosegel mojih standardov. Kar je pri tem pozitivno, je, da je neka novela Zakona o kazenskem postopku pripravljena in jo bomo kmalu imeli v Državnem zboru. Potrebno bo verjetno še vsaj enkrat ta zakon v tem mandatu odpreti in poskusiti nasloviti tiste glavne procesne kavtele, ki šibijo v bistvu naše postopke z vidika poštenosti in doseganja neke materialne resnice na koncu. Moj kolega Darko Kranjc je naročil raziskavo v Državnem zboru, ki se imenuje Učinkovitost pravosodnega sistema, v kateri je naša raziskovalna služba primerjala sisteme primerljivih držav na področju izločanja nedovoljenih dokazov. In ta, mislim, da nam bo tudi lahko prišla prav, ko se bomo s stroko pogovarjali o možnih rešitvah, o možnih prilagoditvah. pač vodile k temu, da se bodo postopki končali z neko vsebinsko razsodbo, ker mislim, da je to tisto, kar narod - in jaz sem del tega naroda - želi. Zadnja je pa tudi ideja, ki smo jo diskutirali v Svobodi in se mi zdi dobra, še posebej, če bi se izkazal interes iskanja rešitev iz vseh poslanskih skupin in to je ideja, da se ustanovi pododbor na Odboru za pravosodje, kjer bi lahko skupaj z deležniki vseh poslanskih skupin, ki zastopamo ljudi, ki si vsi želijo, da korupcijo v tej državi vsaj

kamer, konstruktiven pogovor, rešitve na mizo. Obmetavanje z aferami, jaz osebno imam tega zadosti; komur je to zabavno, ima tu vso svobodo. Pomembno je pa povedati, da vse te afere, vse, ne glede na to, kdo je vpleten, naj preiskujejo organi, ki so za to pristojni, policija, državno tožilstvo. Jaz to podpiram za čisto vsako izmed teh afer in se ne rabim tukaj v Državnem zboru "prepucavati" glede tega, kdo iz katere stranke bil pri kateri vpleten. Hvala. Hvala lepa. Replika, izvolite poslanec Hoivik. ANDREJ HOIVIK (PS SDS): Hvala lepa, predsedujoča. Bom repliciral kolegici Tacerjevi, ker me je, izgleda, napačno razumela. Poglejte, spoštovana poslanka, tudi vi ste pripomogli korupciji s tem, ko ste na 10. izredni seji, 14. julija 2022, črtali oziroma ukinili Uredbo o metodologiji za izračun referenčnih cen za medicinske pripomočke in medicinsko opremo in tudi določene točke Zakona o javnem naročanju. O tem sem govoril. In zdaj bo na matičnem delovnem telesu, na Odboru za zdravstvo, nov predlog prenovljen, uvedbo teh referenčnih cen. In iz vaše razprave sem razumel, da bo tudi največja vladna koalicijska stranka ta predlog zakona v tem branju podprla. Na to sem se referiral in to je zelo pomembno. Ne morem pa jaz razpravljati, ali ste vi takrat vedeli, za kaj gre, ali ne. Vlada je takrat pripravila ta zakon, ki je šel po nujnem postopku. In vladni koalicijski stroj je ta zakon podprl in s tem

Hvala, podpredsednica. Postopkovni predlog imam, in sicer, da opozorite kolega Hoivika, da nima pristojnosti, da obsoja ostale kolege, kako so prispevali h korupciji. Mislim, da bi potem lahko to vsi delali na nekih, ne vem no, ni podlage zdaj, sploh. Naj, naj ima, če on, njegova domneva, da je nek zakon prispeval nekam in potem zdaj mene obsoja tukaj javno, da sem prispevala h korupciji. Jaz bi vas prosila, če mu re…, če ga opozorite, da naj bo pazljiv pri takih obsodbah. hvala lepa. Zdaj, saj vemo, da to ni zdaj čisto "by the book" postopkovni predlog, bi pa seveda, kot zmeraj vse poslanke in poslance naprosila, da se vendarle, držite nekih uzanc pri svojih razpravah, da imate nek spoštljiv odnos in prenehate kar vse povprek z nekimi sodbami in obsodbami. Mislim pa, da je zdaj predlagatelj se priglasil k besedi, tako da izvolite. Kolegica je citirala Adija Smolarja, ampak zanimivo, da ni povedala nadaljevanja. "Je treba delat, pošteno, ne pa krast", tako zapoje. Je rekla, samo je treba delat. Ja, ampak kolegice in kolegi, glej, časovnice, pa naslavljanje, naslovili smo, naslovili bomo, to za mene ni noben del, itak se pa nič ne držite, sprejmete časovnico za to zadevo za ono zadevo, lahko sprejmete tudi časovnico za boj proti korupciji, kar ste v bistvu naredili, smo vsi naredili, saj smo mi tudi glasovali za tisto, priporočila, vaša, ampak s tem še niste nič naredili, če pa tisti, ki so za to pristojni, tega ne izvajajo. In pa, to sem mislil reči, no, pa me je že kolega prehitel. Reberšek je rekel, poslanec, Aleksander, da je zagotovo največ korupcije v zdravstvu, kako se preplačuje material, kako se preplačuje opremo in medicinske pripomočke, ko plačujemo več, kot pa plačujejo v Nemčiji, za isti material. In ravno zaradi tega je vlada Janeza Janše prejšnji mandat ustanovila ta urad za referenčne cene v zdravstvu. ga zlomka, to je bila ena vaših prvih potez, da ste ta urad ukinili, ker očitno vam ni v interesu, da bi bile cene medicinskega materiala nižje, ampak da so na nivoju, na kakršnem so. In to za mene tudi pomeni, ne, da ste vi koruptivna, če ste za to glasovala, ampak da je pa tisti, ki je to pripravil, očitno pripravil z nekim namenom, ker ne vem kdo pri zdravi pameti bi šel spreminjati stvari, da se plačuje dražji medicinski material. To meni ni jasno.

Najbrž bi bila opozicija vredna vse kritike, če ne bi odreagirala na primer samo na eno izjavo predsednika Vlade, ki je pred kratkim v pogovoru z generalno direktorico Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, UNESCO, povedal kar smo danes že slišali, citiram: "Te dni imamo na pol krizo v koaliciji, zaradi korupcije, in tako naprej." Konec citata. Vsaka kolikor toliko budna opozicija na takšno izjavo mora odreagirati, to je pač parlamentarna demokracija, zato pozdravljam to razpravo in si želim, da bi bila plodovita. Žal izgleda ne bomo sprejeli, ker več ni teh poslovniških možnosti, nekih odločitev. Danes, prav na obletnico, če smem tako reči, ko je točno pred tremi meseci v Uradnem listu bilo, bilo objavljeno priporočilo Vladi Republike Slovenije v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji, kar je ta Državni zbor sprejel 16. novembra lansko leto. Nimam pregleda, nismo ga dobili in mislim, da ga tudi ne dobimo. Kaj se na podlagi teh treh priporočil Državnega zbora Vladi dela. Ja, je treba delati. Jaz sem zelo dobro razumel in se bom tega in bom to tudi upošteval, bom v poslanski skupini to prenesel, namreč, prijazno povabilo opoziciji, da vendarle vloži kakšen zakon v tej smeri. Bomo nadaljevali s tem tempom, to vam zagotavljam oziroma še dali kakšen pospešek. In tudi delujemo na tem področju, na primer v Komisiji za nadzor javnih financ. - 12.25 (Nadaljevanje) tukaj moramo na nek način izraziti, da smo tudi mi Državni zbor kot nek nadzornik nad izvršilno vejo oblasti velikokrat brezzobi tiger, kot na primer naša KPK, Komisija za preprečevanje korupcije, kjer sedi toliko in toliko uradnikov, nenazadnje je to tudi takšen in takšen proračunski oz. davkoplačevalski strošek. Kakšni pa so učinki? Kaj plačujemo? Kaj plačujemo? Velikokrat sprejemamo zakone in nekako v veri, v duhu duhu zakona rečemo, aha, to bo pa dobra rešitev, a glej ga zlomka, izvršilna veja oblasti je tista, ki si kar naenkrat po neki novi praksi razlaga zakone, ki so tu sprejeti. Nihče nima pravice razlagati teh zakonov, nihče. Tudi avtentične razlage ni več, ki jo je do nedavnega sprejemal Državni zbor. To nam je Ustavno sodišče odvzelo. In kdo je dal pravico Vladi, da interpretira zakone, ki jih mi tukaj sprejmemo. Jasno, nekako sem prepričan, vsi v neki dobri veri, v duhu, da na primer, ko smo pri tej razpravi, da izkoreninimo koruptivna dejanja. Jaz tudi verjamem, da poslanci nismo in ne moremo biti in verjamem še to, da nočemo biti zraven pri nekih koruptivnih dejanjih. Saj vidite, kdo je sodeloval pri vseh teh barabijah, o katerih že zdaj nekaj tednov govorimo in nas državljani na pločniku ustavijo in sprašujejo, kaj se pa greste. Kdaj boste sprejemali neke odločitve, na podlagi katerih bomo boljše in lažje živeli? Kdaj boste sprejeli odločitve o skladnejšem regionalnem razvoju? Kdaj boste sprejeli odločitve, da ne bo gospodarska aktivnost, konkretno industrijska proizvodnja dramatično padala, itd., itd. To so vprašanja s katerimi, razvojna vprašanja s katerimi bi se moral ta parlament ukvarjati in seveda

ki jo je dobila slovenska umetnica, ki se je pred 20. leti odpovedala Prešernovi nagradi. Zdaj se je to izplačalo s strani tistega, ki za to ni pooblaščen, ker o tem odloča kdo. Upravni odbor Prešernovega sklada. Imamo zvezane roke, pozivamo pristojne organe, kar je edino smiselno, nimamo rezultatov za 8 tisoč evrov. Toliko o naši moči. Kolegice in kolegi. Korupcija je ne le kaznivo dejanje mora biti v družbi tudi moralno zavrženo dejanje. Seveda je potrebna ničelna stopnja tolerance kar se tiče korupcije, a pozor, potrebna je tudi ničelna stopnja tolerance do nespoštovanja prava in kršitve človekovih pravic, tako danes kot tudi v prihodnosti, a tudi do kršitve človekovih pravic v preteklosti. Pravičnost in poštenost naj bosta vodilo, a ne kot uravnilovka, da bi vsi imeli enako. To ni realno in tega nikjer na svetu v modernih državah ni. A tisti, ki ima več in je to zaslužil pošteno z delom in znanjem, plača več davkov, plača več socialnih in drugih dajatev. To je moderna socialna pravičnost. V Sloveniji se ne soočamo le z ekonomsko krizo, krizo, kriza sovpada s socialnimi in eksistenčnimi problemi ljudmi, s spreminjajočim se sistemom vrednot v družbi in na splošno odnosov med ljudmi. To se mi zdi ključno, odnosov med ljudmi. Ali je politična in medijska kultura takšna, kot naj bi jo moderna srednjeevropska država v tem stoletju imela? Ali je sodstvo dovolj učinkovito, kolegice in kolegi,

Zlorabam prava s strani tistih, ki imajo moč, moč tudi, da najamejo odvetnike, da s proceduralnimi predlogi, in zakonodaja to omogoča žal, izigravajo zakon. In učinkovitost. Imamo veliko odličnih sodnikov in sodnih postopkov, ki so vzorno končani, a na drugi strani, kako lahko zadeva zastara, in to še kazenska, ker je sodnik na dopustu? Ustvarjati in spodbujati moramo pravni sistem, ki v praksi tudi deluje in učinkovito pravosodje, čeprav bomo zato poslanke in poslanci kdaj kritizirani tudi s strani samega vrha slovenskega sodstva, kar sem ne nazadnje sam tudi deležen ne samo s kritiko, lahko rečem tudi z grožnjo, ampak o tem kdaj drugič. Za to bodo potrebne spremembe zakonodaje, posebej procesne. In zagotoviti odgovornost odgovornih; ja, tukaj govorimo z imeni in priimki. Komu zaupamo vrhunske državniške naloge? Ljudem visokih etičnih kvalitet in moralnega čuta. In če bi še dodal po Leonidu Pitamicu, slovenskem pravniku, diplomatu in politiku, ki pravi: "Ne bomo ustvarjali, ne bomo delili in ne bomo našli pravice, če ni pravičnosti v nas". Državo imamo, rabimo še izobražene, neodvisne, strokovne in učinkovite pravnike in druge strokovnjake, ki bodo, upam, pozitivno spremenili slovensko prakso. In rabimo še voditelje. Voditelje, ki bodo državniki ne zgolj politiki, voditelje, ki bodo kot državniki videli interes države, ne pa voditelje politike, ki vidijo le lastni interes, interes stranke, interes svojega kroga pajdašev in kako priti in se obdržati na oblasti vsaj še kakšen dan. Voditelje, ki se bodo z vrednostnim sistemom znali opredeliti tako do preteklosti, tudi ta je del naše zgodovine, vendar bodo hkrati trezno ocenili tudi sedanjost in imeli sposobnost uresničiti programe za izhod Slovenije iz krize in ustvariti boljšo prihodnost za vse rodove. A bene dictis ad bene facta haud facile iter - od dobrih besed do dobrih dejanj je dolga pot. Želim si res iskreno, da Slovenija na tej poti uspe, ker želim, da nam Slovenija ne sme biti le vikend destinacija, ne zame, ne za tisoče mladih, ki so zapustili

v letu pa pol, odkar smo tukaj mi, v času največje krize mi se lotevamo vsega tega, česar se vi niste. Tudi srd ljudi mislim, da kasiramo po vas, ne. Tudi vsega tega, kar ste sedaj o korupciji, prej sem že povedala, ne vem ali naj ponavljam, da je že nov predlog resolucije v obravnavi, da se zakonodaja že spreminja, da se pripravlja. Tako da mi delamo za razliko od vas, tako da. Zdaj ne vem ob vseh teh blefih in laži ali naj se sploh do vsega tukaj opredeljujem. Naj začnem, najprej ste govorili, da še tole, odgovornost za to res katastrofalen nakup stavbe, za katero je prav, da je ministrica sprejela objektivno odgovornost. Za tem pa so seveda člani z ljudje z imeni in priimki, ampak veste, to so tudi člani ali pa bivši člani političnih strank in to seveda ni zanemarljivo. Sploh če se iste, recimo vaša članica SDS prijavila, ta je cenila tudi Trento. Spomnimo se, še ena od korupcijskih ne, cenilka. Se pravi, to so eni in isti ljudje, ki so člani strank in so na položajih, ne. In to je sistemska korupcija - ko se vlada zamenja, oni ostajajo. 32. da kje začeti. Kaj vse tu poslušamo, o Berišaju? Zanikal je, da sploh pozna predsednika vlade. Poslušajte te laži, ponavlja se v eno in isto. To je Hitler že povedal, ponovi stokrat laž in postala bo resnica. Ali ste koga prijavili? Ali ste prijavili mogoče Vesno Vuković, ki ste jo tolikokrat omenili? Seveda niste, zato ker ni nič na tem. Tiho so vsi poslanci SDS. Zakaj tega niste prijavili policiji? Zato, ker blefirate, ker zavajate ljudi, vaše volivce tudi. Zakaj niste za Berišaja, v Romuniji ali kje se je odprl nek račun Robert Golob? Nehajte že lagati. Gremo dalje. Kaj še imamo tukaj vse. Referenčne cene, Urad za zdravstvo. Pa kaj vi govorite, spet lažete svojim volivcem tudi. Namreč, spet je Ministrstvo za zdravje dobilo opomin zaradi tega, ker ni bil ta urad v skladu z EU direktivami ustanovljen. Poleg tega, ustanovljen je bil tik pred volitvami, novimi, za katere ste že vedeli, da jih boste gladko pogrnili in tja ste notri svoje SDS-ovce natrpali in te bi naj pa sedaj potem kupovali. Zdaj pa samo en urad, vse za zdravstvo, vso nabavo materiala. Ja, seveda, da boste lahko še dali te svoje rabote, ki jih gledamo v zdravstvu, s temi dobavitelji, s katerimi vaš predsednik Vlade dopustnikuje na Mauritiusu in tako naprej. tukaj se obregate, da je predsednik Vlade odkrito komuniciral z neko, saj če bi imel kaj skrivati, ne bi odkrito komuniciral. Ja, ja, rekel je, kaj je težava in v čem je problem. Vi ste zahtevali takojšnji odstop ministrice, pa SD je tudi zahteval, ampak prav je, da ni odstopila takoj, ker bi se ta afera pometla pod preprogo, tako kot so se vse doslej. Minister odstopi in potem vse tiho je bilo. Ne, prav je in po zakonu ima predstojnik organa dolžnost in vsak od nas zavarovati dokaze. Vidimo, telefoni so že kar izginili, kar štirje naenkrat! A veste, dokaze je treba zavarovati. Zakaj ni sodnega epiloga? Tudi to je lahko ena izmed težav. Kaj smo še poslušali? Bom še povedala po vrsti. Za Miloša Milovića, ki je svetoval predsedniku vlade, kot sigurno vrhunski strokovnjak na tem področju, če je bil od dr. dr. Drnovška varnostnik ne vem kako dolgo, da je obsojen za eno kaznivo dejanje. Ja, vaš predsednik Vlade je pa za dva, pa kaj se vi greste. Patrio sem vam prej prebrala. Dvakrat pred KPK. Dajte no, nehajte. Tu nekaj govorite. Ja, tudi ste omenili, še to bom povedala, z gospo Ajanović Hovnik, ja, ona je morala odstopiti, vaši ministri pa ne. Posnetke smo vsi poslušali, korupcije, ampak vaši ministri ne odstopajo, nadaljujejo rabote, bedarije. Policija, da ne sme preiskovati, Ajanović Hovnik, kaj vi lažete, koga vi zavajate, kako se kazenske ovadbe vloži? vsak izmed vas, vsak izmed nas lahko to stori, lahko direktno državnemu tožilstvu, ki ste ga sesuvali zato, da je na kolenih, pa da ne more učinkovito preganjati korupcije. To ste vi počeli. Vprašajmo se, to so bistvena vprašanja, državljanke in državljani, zakaj nihče izmed državnih tožilcev ni upal do danes vložiti kazenskih ovadb zoper storilce kaznivih dejanj, ki so ovirali imenovanje državnih tožilcev. Zakaj? Zakaj sodnice ne upajo predsednika Vlade pripeljati pred sodišče, ko ne dviguje pošte? To so bistvena vprašanja. Zakaj si ne upajo reagirati tako, kot bi morali reagirati.

prinašati v parlament, ki so jih tu mrcvarili. Sedaj pa poslušamo neke, ne vem, mi sesuvamo sodstvo, ki je od začetka, trdimo, da je treba sodstvu povrniti in tožilstvu ugled, ki so ga imeli, ki smo morali spreminjati zakone, ker ste vi spremenili. Policijo ste podredili tako, da je bila, da bi lahko, ne vem, Hojs pa Kangler usmerjala delo policije. Tako ste vi spreminjali zakone, 33. TRAK: (NB) - 12.40 (Nadaljevanje) podrejali ste si državo in zato smo vstopili v politiko nekateri, ki v življenju nismo bili, ker smo bili na izjemno tankem ledu in tik pred sesutjem popolne pravne države. Zakonodajno-pravna služba je ta vaš predlog že že sesula, tako da sploh ne vem kaj še naj tu govorim. Kaj ste že, kaj ste še vse govorili o nekih poplavah, povedal vam je, gospod Šestan, Bovca iz 2004, še zdaj niste zaključili. Gremo dalje. Kaj imam še tu vse napisano. Enotnost, brez veze. Dobro, gremo to. Želeli ste, želeli ste, želeli, ne moremo biti enotni s takšnimi, vi si želite, vaš, vaš bodoči kandidat Logar, tudi nekateri vidimo, pozivajo k tej enotnosti, vsi, bodimo složni, pa vse je v redu, pa vse...Ja, ne, ni, ni, a veste. Z enimi se pač ne da sodelovati, ne sme, ne sme se sodelovati v takšnih rabotah. Želeli ste odgovornost prenesti na ministra, tudi za Ministrstvo za Bedarija, bedarija. Vsi veste kaj mora minister za finance, kaj je moral tukaj preveriti, vi pa ste prerazporedili, da vam povem, ko se tako čudite tej prerazporeditvi, neverjetni, v letu 2021, 4,5 milijarde ste naredili vi prerazporeditev, eno tretjino sredstev ste prerazporedili. To pa je delala Janševa Vlada. Ministrstvo za finance tukaj ni bilo pristojno, pač pa Ministrstvo za pravosodje. Ministrstvo za finance preveri začetek, konec, ali so podpisi ministrice bili dani, ali je v sistemu pravilno vse zavedeno, ali je finančna konstrukcija zaprta, itn.

Imam sicer še marsikaj. GEN-I tukaj napadate, kaj ima, kaj ima predsednik Vlade z genijem razen da je bil tam zaposlen in da je to odlično firmo pričel. Ali je to v njegovi lasti,

Najlepša hvala. Predlagatelj, izvolite, beseda je vaša. ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala. Ej, če bom koga od poslancev pogrešal v naslednjem mandatu v tej dvorani, bom res pogrešal gospo kolegico Leno Grgurevič, ker je, škoda, jaz upam, da drugič celo njeni kolegi poslanci kolegialni, pa ji kdo svoje minute prosim, da odstopi, ker je res to biser kar pride iz tega golobnjaka, res, ne moreš verjeti. Glejte, rekla je, lotevamo se. Mi se to zdaj lotevamo, ne kaj se lotevate. Dve leti boste že na Vladi, kaj se lotevate. Kje je kakršnakoli zakonodaja proti korupciji? Vse kar je bilo do zdaj narejenega je bilo to, da sta Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav povedala kakšna korupcija je v tej Vladi, in da je sodna stavba dokaz, kakšna korupcija je v tej Vladi ,in da je notar na daljavo dokaz, kakšna korupcija je v tej Vladi, in da so vsa ta kadrovanja premierjevih osebnih prijateljev in pa družinskih članov poslancev dokaz kakšna korupcija je v tej Vladi. Si predstavljate, da bi Janševa vlada za šefa GEN-I imenovala ženo od generalnega sekretarja vlade, Boža Predaliča. Kako bi vsi v luft skočil. Tukaj je mož Barbare Kolenko Helbl, direktor GEN-I, spet vse znotraj lastne politične družine, svojih družinskih prijateljev. Pa Borzen, pa še kje drugje. Tako, da jaz resnično ne vem kaj se vi lotevate glede korupcije. Lotevate se korupcije, ja, ampak ne v smislu preganjanja. Priprava zakonodaje. Zdaj, vi ste šli na volitve z obljubo o preganjanju korupcije in jaz bi mislil da, glejte, Zakon o RTV ste vložili, prvi dan je moral pol malo počakati. Zakaj niste prvi dan že vložili zakonodaje, ki bi izkoreninila korupcijo, če pa ste to najbolj naslavljali, karkoli že to pomeni, pa se borili v svoji kampanji.

korupciji v Janševi vladi. Zdaj je pa sam odletel zaradi korupcije. In to je res tisto, kar z enim prstom kažeš na enega, trije kažejo nazaj nate. Igor Šoltes je živ dokaz za to. Razen, če ga ministrica ni predlagala, njegove rešitve(?) zaradi te stavbe, ampak predvidevam, da ste, zaradi tega, da je zato moral oditi, pa še mobitel je skril oziroma zamenjal, in tudi recimo, to, kar je govoril minister Aleksander Jevšek, to je lari fari, kar je on na Tarči govoril, me res skrbi, da imamo take direktorje kriminalistične policije, ko je rekel, nič ne pomaga, nič ne pomaga, to ni nič, če telefone stran vržejo. Ja, seveda je, saj je vse na telefonu, ko ti telefon daš stran, vsebina gre. Razen, razen, če so bili spremljani, če so na sistemu, ki prestreza, ki snema njihove klice in ki hrani njihova SMS sporočila, ampak za to je pa potrebna odredba in tega Jevšek ne ve. Bivši direktor kriminalistične policije reče, da je čisto vseeno, če so vrgli oziroma zamenjali mobitele, ker, da to pač je brez veze. Ja, ni brez veze, razen če jih je policija prestrezala, klice in SMS sporočila. Drugače, če ti daš telefon stran, kdo bo, kdo bo vsebino dobil? Se je ne da dobiti in on je pripravljal potem tudi, ne razumem, kdo pripravlja to zakonodajo? Ali je to zakonodajo proti korupciji pripravljal potem državni sekretar, ki je zdaj zaradi korupcije mogel iti? Ali zaradi takšne ali drugačne odgovornosti, to jaz ne vem. Cenilka Trente, ja, gospa Grgurevič, cenilka Trente je Trento ocenila v škodo Janezu Janši, ne v korist, ona je Trento ocenila v škodo Janezu Janši. Minimalni znesek je dala, kako je lahko potem to bivša članica SDS. Zdaj, če bi bila ona taka pristašica SDS takrat, ko je bila članica, saj ne vem, koliko je to, 15 let nazaj, jaz mislim, da bi to ocenila v korist Janše,

ta predsednik Vlade, ki ga imamo trenutno, je že večkrat dokazal, da mu ne gre verjeti na besedo. Večkrat je dokazal, da se mu ne sme verjeti. Vprašajte katerokoli skupino, ki zdajle stavka, kaj jim je vse obljubil. Glejte, zakaj v bistvu stavkajo zdravniki, ja, zato, ker se ne uresničuje sporazuma, ker je bil z njimi podpisan. Saj lansko leto so še grozili stavko, pa potem niso stavkali, ker ste pač podpisali sporazum, zdaj pa stavkajo, ker se sporazuma Vlada ne drži. Veste, in predsednik Vlade, ki se zlaže, ki prelomi obljubo, ki gospodarstvenikom reče, da se bo ta zakon glede štempljanja ukinil, tako je pa čez tri dni glasovanje v tem parlamentu pa ostaja, mu pač ne gre zaupati in verjeti na besedo. Račun v Romuniji, zakaj, zakaj predsednik Vlade tega ni policiji prijavil? Če bi meni nekdo ukradel entiteto, se to prijavi, se prijavi policiji, prijaviš vsem pristojnim. Predsednik Vlade tega ni prijavil. Zakaj ne? Ja, vprašanje kaj bi se lahko ugotovilo, in potem pa, potem pa pravite, kajne, Vesna Vuković, pa Robert Golob, prijavite jih. Ja, kaj jih bom šel prijavljati? Kaj jih bo Blanka Žgajner dobila? Verjetno. Kaj je meni v korist Blanka Žgajner, ki vsako stvar zavozi. Zdaj ali je nesposobna ali je pa tako pokvarjena, da ščiti določeno mafijo tej državi. Samo ti dve stvari sta in obe stvari pomenita, da ona ne bi smela opravljati dela tožilke na SDT. Tako je. Pa ne more enemu tožilcu vsaka stvar padsti, ne more vsaka stvar pasti. Pa naj gre za politika ali pa za vrh narkomafije, vse pada. Enega primera ni sposobna speljati skozi in potem kolegica Grgurevič reče, ja, ste tožilstvo spravili na kolena. Oprostite kolegica, kako smo Blanko Žgajnar mi spravili na kolena? Tam vedri že odkar je tam. Ukvarja se pač s temi kao najtežjimi primeri, pa nobenega ji ne rata skozi spraviti. Pada postopkovno eno za drugim. Ali je Slovenska demokratska stranka kriva, da v tej državi postopkovno padajo stvari? seveda, ali jih mi preiskujemo ali smo mi tožilci? Vprašajte policijo pa tožilstvo, zakaj postopkovno stvari padajo. Če so taki zaposleni na sodiščih, kot ste bila vi, me ne čudi, ja pa saj ne more to priti skozi, če tukaj poslušamo kaj govorite, potem ste pa… Ali si predstavljate, da bi bila vi sodnica že s tako mržnjo do določenega dela ljudi, jaz si ne predstavljam, da bi vi sodila enemu vidnemu članu SDS, ker ne bi mogla objektivno soditi, ker imate tako mržnjo do SDS, do Janeza Janše in do vsega kar je z nami povezan. Jaz si ne predstavljam, da bi mi sodila lahko objektivno, recimo Urška Klakočar Zupančič. Ali ste, kolegice in kolegi, ki že kdaj videli sodnika sedeti v Poslanski skupini SDS? Jaz jo vidim pri vas, videl sem jo v SMC, Jasno Murgel. O kakšnem boju proti korupciji mi govorimo?

…kadarkoli pove stvari nazaj, ker sedi tukaj v dvorani, to posluša in bo imela kolegica priložnost. Tako da prosim gospa Sukič, da ste, ker vas imam, ko vodite sejo, menim, da ste kar korektni, prosim, da tudi naprej tako delate. Lahko pa greva na kavo, pa se potem zmeniva, da ne boste mi zdaj uletavala skozi v besedo, vas povabim. Glejte, je rekla kolegica, dokaze je treba zavarovati. Ja seveda jih je treba zavarovati. Zakaj policija ni prišla na ministrstvo takoj naslednji dan, ko je portal Necenzurirano to zgodbo objavil? Zakaj policija ni prišla v NLB, ko se je šlo za pranje dveh milijard dolarjev za iranski režim? Kje je bila takrat policija? Prijavite Vesno Vuković, pa Roberta Goloba - Komu pa? – a Muženiču pa Jusiću, ki se skupaj na šiht vozita in jih je Vesna Vuković pripeljala na ta mesta. Ja, pa kaj, boš to prijavil policiji, če veš, da brez veze. Nima smisla to prijaviti policiji, ker policija ne bo tega preiskovala. Policija tega ne bo preiskovala. Ni vsak direktor policije tak, kot je bilo v naši vladi, pride nova direktorica NPU, ta drug dan podpiše kazensko ovadbo proti meni, pa proti Toninu. V vaši Vladi se to ne more narediti, ker niti obravnavajo teh zadev. Boj proti korupciji, kako, da niso naši ministri odstopali? Zaradi 400 evrov je odstopila Aleksandra Pivec. Par rezin pršuta, par glažev vina, pa nočitev na Krasu. Minister za kmetijstvo Jože Podgoršek je odstopil,

jaz policiji v takšnih primerih, da bo preganjala oblastnike leve politične opcije, ne zaupam. Ne zato, ker ne bi bili sposobni preganjati, ampak zato, ker enostavno ne smejo, ker šefi v policiji tega ne pustijo. Kar se politike tiče, policija preganja samo takrat politike, ko je na oblasti desna vlada. Ja, kolegica Grgurevič, ali mi lahko naštejete kakšne leve ministre levih vlad, pri katerih je policija delala hišno preiskavo? Zdravko Počivalšek, minister desne vlade, je dobil hišno preiskavo. Aleksandra Pivec, ministrica v desni vladi je v času ministrovanja dobila hišno preiskavo. Dajte, mi povedati, dva leva ministra, ki sta dobila hišno preiskavo, ko sta bila ministra v času leve Vlade. Jaz se jih ne spomnim. Res je, da ne spremljam že tega skozi, ampak kar jaz spremljam, se jaz tega ne spomnim. Tako da, me lahko o tem podučite in bom to potem vzel na znanje.

Na zdravje! Če Robert Golob reče, da ima korupcijo v lastni Vladi, če Tanja Fajon reče, da ljudje živijo slabše,

strani. Jaz se trudim voditi te seje pravično do vseh. Kot veste, nisem zdaj tu naperjena, da bi nekoga posebej opominjala, drugega ne, sem dala opomine tudi kdaj koalicijskim poslankam in poslancem, to sami dobro veste./

Torej, še enkrat, Resolucija o preprečevanju korupcije je pripravljena, nova. Žvižgači, zato da bodo lahko ljudje zaščiteni, ko bodo prijavljali, ker se bojijo prijavljati, zato pa smo tukaj, kjer smo, je tudi sprejet. Sodniški trojček je tudi v pripravi, ki bo bistveno transparentno moral nasloviti tudi področja imenovanja sodnikov in tako naprej. Notar, to je bil vaš zakon, spremembo notarskega zakona ste vi predlagali. Stečajno zakonodajo smo tudi naslovili, kjer smo bolj zaščitili upnike. In tako naprej. Tako da mi delamo, ja, samo vi očitno tega ne spremljate.

spraševal me je, zakaj torej niso zoper leve vlade, leve ministre. Ja, pač niso nič naredili. Vaši so, kajne, žal. Desus je Pivec, Podgoršek NSi, to niso vaši ministri, torej vaši ministri niso...

Aha, najprej predlagatelj ponovno, potem pa ministrica, ki opravlja tekoče posle. Izvolite. ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Ja, hvala za posredovanje. Vidim, da vas moram še kdaj opozoriti, in ste potem še bolj pozorna, gospa podpredsednica. Kolegica Lena Grgurevič, dajte mi samo povedati, kako se lahko z resolucijo boriš proti korupciji. Ali greva pogledat, recimo, kaj je v bistvu resolucija. Ali gremo pogledat Resolucijo o srednjeročnem programu opremljanja Slovenske vojske? Pa lahko rečeva, da je ta resolucija, mislim, ena taka velika laž, zagotovo ena izmed najbolj zlaganih resolucij v tej državi. Kako se lahko z resolucijo boriš proti korupciji? Ne moreš se z resolucijo boriti proti korupciji. Ti lahko noter napišeš, kar hočeš. Poglejte si Resolucijo o zunanji politiki in kakšna potem dejansko je zunanja politika. Ne moreš, pač, enostavno ne moreš. Zakon o zaščiti žvižgačev je super, ampak kaj nam koristi, če žvižgač nekaj pove, potem pa ni epiloga. Saj to je problem. Saj ni problem, da ne bi bilo žvižgačev, saj povejo. samo ne vem, ali je zdaj ministrica žvižgač ali ni, ker najprej zažvižga, potem pa preiskuje, ali kako, jaz si tega ne predstavljam. Skratka, mi imamo problem, da epiloga ni, ne, da žvižgači niso zaščiteni, epiloga ni. Tisto, kar žvižgači dajo ven, se potem ne sprocesira tako, kot bi se moralo, da bi bil epilog. Zdaj to, da mi ni znala našteti nobenega ministra leve vlade, me ne čudi / smeh/, kot da so vsi brezmadežni / smeh/. Neverjetno, res. Zakaj pa potem odstopajo? Zakaj pa potem odstopajo, če so tako brezmadežni, in ne delajo nič narobe, ministri leve vlade? Potem bi bili vsi še vedno na položajih. Odstopajo pa zaradi korupcije predvsem, eden za drugim. Pa še nekaj. Ko ste rekli, kolegica, prej, za ministrico: "Ja, v redu, to se je pač zgodilo pod njenim ministrovanjem, ampak je v redu, da zdaj to preiskuje." Zakaj ste zamenjali direktorico Petrola Nado Drobne Popović? Zakaj ste zamenjali direktorje drugih firm? Baje zaradi nekih nepravilnosti. In zakaj jih niste pustili, da raziščejo te nepravilnosti, ki so se dogajale pod njihovim mandatom? da ne bo narobe razumljeno, Nada Drobne Popovič ni bila imenovana v času naše vlade, ona je bila imenovana v času vlade Marjana Šarca, ko je kot predsednica nadzornega sveta ruknila direktorja, pa se sama postavila za direktorja Petrola. Ampak jaz govorim o vaši logiki, pustite potem te ljudi na funkcijah, pa naj preiskujejo tiste, ki ste jim grozili, da jih boste krivdno, če sami ne bodo šli. Hvala za besedo. Hvala za besedo. Toliko je bilo izrečenega v zvezi tudi z delom Ministrstva za pravosodje in z uresničevanjem priporočil, ki jih je na pobudo koalicije Državni zbor sprejel novembra. Nekaj tega je že poslanka Lena Grgurevič očrtala in tudi sama bom v tej smeri nadaljevala. Namreč, ja, najprej, kar se tiče nacionalne resolucije o preprečevanju korupcije. Le ta od leta 2004 ni bila prenovljena, tako da ja, ni čudno, da se tudi ni izvajala pod vašimi vladami ali katerokoli drugo. Ta Vlada je pristopila k pospešeni pripravi resolucije pod okriljem KPK in v sodelovanju z MP se je pripravila, decembra 2023 jo je senat KPK potrdil in sedaj Kako se bo izvrševala, spoštovani poslanec Mahnič, to kot dolgoletni poslanec verjetno veste, akcijski načrt se pripravi in se tudi že vzporedno s pripravo resolucije pripravlja celovito, z ukrepi in časovnico kako se bodo ti ukrepi izvajali in prepričana sem, po vašem entuziazmu, da boste z veseljem sodelovali pri izvajanju teh ukrepov, kar je res dober znak. Prav tako je Ministrstvo za pravosodje v času, ko sem bila sama državna sekretarka, po šestih mučnih letih usklajevanja uspelo pripeljati do sprejema v Državnem zboru novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ZIntPK-C, ki je daleč od tistega zaželenega, je pa vendarle naredil pomembne premike od tega, ker smo bili pred tem. Zakaj daleč? Ker je bilo toliko veliko različnih interesov, predvsem nasprotovanj, veliko z vaše strani ukrepom, ki bi zaostrovali nadzor na tem področju. Naj povem tudi v zvezi ZIntPK-C, da smo se ravno v začetku tega meseca na ministrstvu sestali s predstavniki KPK in se pogovarjamo že o pripravi nove novele s predlogi, ki bi šli v smeri strožje zakonodaje na tem področju. Kar se tiče Zakona o kazenskem postopku. Omenjate zastaralne roke. vaša vlada je v prejšnjem mandatu skušala, ko bajagi skušala popraviti te zastaralne roke na način, da bi dvoletni zastaralni rok, ki velja zaradi ustavne odločbe iz leta 2008 v obnovljenem postopku podaljšali na pet let. Kam ste dali to določbo? V Kazenski zakonik, kamor ne spada procesni rok, in zato se ta rok šteje kot procesni, ne kot materialni, kar pomeni, da ne prepreči zastaranja, torej da v resnici niste podaljšali zastaralnega roka na pet let. Nič naredili s tem. Edina rešitev je, da se ta rok ustrezno umesti v ustrezni zakon. Pri Zakonu o kazenskem postopku, sedaj smo na ministrstvu tudi že popolnoma do konca pripravili mini novelo, ki bi uresničila ustavno odločbo in ta bo težava. Namreč gre za ustavno odločbo, ki jo je Ustavno sodišče sprejelo na podlagi vaše vložitve ustavne presoje, skupaj takrat s stranko Levica sicer, na ZKPN, ki je bil sprejet leta 2019, in ki je dajal policiji in tožilstvu nova učinkovita orodja za zbiranje bančnih in komunikacijskih podatkov, ki so ključni v teh postopkih. Vi ste takrat na to določbo vložili ustavno presojo, zadržali izvrševanje tega in sedaj bo imel imel Državni zbor zaradi ustavne odločbe, ki kaže, da je Ustavno sodišče pač precej garantistično in se nagiba bolj v smeri zaščite procesnih pravic obdolžencev, kar je pravilno, vendarle hkrati močno omejuje učinkovitost pregona tovrstnih dejanj. To novelo bo potrebno sprejeti do 7. avgusta letos, sicer ne bo tožilstvo in policija ne bodo imeli nobenega orodja v rokah in sploh ne bo moč izpeljevati teh preiskav. Spet, zanimivo, a ne, kot vi radi rečete, kdo je tem spremembam nasprotoval. Pripravljamo tudi na ministrstvu pospešeno izhodišča za vzpostavitev urada za upravljanje s premoženjem, odvzetim premoženjem nezakonitega izvora, kar se prav tako več kot desetletje ni dalo urediti. Izhodišča, ki jih je delovna skupina Ministrstva za pravosodje, v sodelovanju s tožilstvom, sodstvom in drugimi deležniki pripravila, so pripravljena za naslednjega ministra ali ministrico, da lahko zelo hitro to idejo tudi izpelje. Mislim, da je to tudi eden od ključnih mehanizmov na tem področju. Omenjeno je že bilo tudi sodniška zakonodaja, omenjena je bila tudi zakonodaja organizacijska na drugih področjih. Namreč na ministrstvu smo že po strokovnem in medresorskem usklajevanju upoštevali prejete pripombe in je tudi tako imenovani sodniški trojček pripravljen na vložitev. Sama sem ga prišla predstaviti, ne samo koalicijskim strankam, ampak v začetku leta tudi v Poslanski skupini SDS. Vaši kolegi poslanci so pokazali kar precej navdušenja nad rešitvami, ki so pripravljene, prav tako Poslanska skupina NSi in upam, da bo ta sodniški trojček zaživel oziroma ugledal luč sveta, s sprejemom v Državnem zboru, ker vsebuje tudi precej pomembnih strukturnih sprememb, ki bodo zagotavljale večjo neodvisnost in hkrati večjo odgovornost, transparentnost in učinkovitost dela sodstva. Podobne spremembe pripravljamo pospešeno na Ministrstvu za pravosodje tudi na področju državno tožilske zakonodaje, kjer pa, oprostite, je bilo po našem prihodu na mandat, milo rečeno, vse v razsulu. Kot posledica vašega aktivnega delovanja proti sistemu državnega tožilstva, sodstva in policije sem že v uvodnem govoru omenila samo nekaj tistih, ki so zgolj vrh ledene gore. Blokiranje imenovanja tožilcev, 13 državnih tožilcev, njihova imenovanja ste dve leti držali v predalu. To ni pomenilo le nezmožnost imenovanja teh tožilcev, ampak zaradi postopka tudi nezmožnost razpisovanja novih državno tožilskih mest. Torej ste popolnoma ohromili in paralizirali kadrovanje v državno tožilsko organizacijo, ki je že tako ali tako podhranjena, glede na število kazenskih sodnikov in zadev, ki jim pripadajo. Ohromili in oslabili sestradali ste tudi materialno. Že v začetku epidemije ste samo njim znižali 30 % plače. Tega niste storili sodnim funkcionarjem, ker ste vedeli, da to bi bilo očitno neustavno. Pa vendarle, tudi to znižanje plač je Ustavno sodišče potrdilo kot eklatantno neustavno in je ta Vlada morala te zneske manjkajočih plač povrniti, ko je prišla na oblast. Vendar škoda je bila takrat narejena. Že tako izčrpano državno tožilstvo ste popolnoma kadrovsko sestradali, materialno sestradali, državni tožilci, ko smo mi prišli na oblast in tega si še leta ne bodo opomogli, so bili izčrpani ob velikem pripadu zadev, ki jih imajo, in seveda izčrpano, podhranjeno, kadrovsko premalo popolnjeno državno tožilstvo ne bo moglo povsem učinkovito delovati, čeprav so tam ljudje, ki se na vse pretege trudijo in dejansko znojijo za to, da bi postopke izpeljali, vendarle vi veste, da objektivno pač struktura in kadrovska zasedba nista ustrezna. Očitno vam je to takrat ustrezalo in veste, da se bo posledice tega popravljalo še dolgo. Poleg tega sem tudi že prej omenila, kako ste paralizirali učinkovitost delovanja državnega tožilstva. Včeraj je vaš kolega poslanec Hoivik opletal z latinskimi izrazi, celo svetoval naj jih pogooglam, čeprav kot nekdo, ki je delal v tožilskem delu, vem, kaj pomeni dominus litis. Da, res je, državni tožilec je dominus litis predkazenskega sodnika, vendar ste vi s spremembo zakonodaje, recimo samo za primer uredbe o sodelovanju med državnim tožilstvom in policijo, pa še nekateri drugi predpisi, zmanjšali to njegovo vlogo. Državno tožilstvo ste efektivno podredili policiji, policiji pa ste operativno in sicer dajali navodila. Tudi to državljani vedo, saj so spremljali kaj se je takrat dogajalo. S kadrovskimi spremembami, ki so bile že večkrat omenjene, pa ste tudi zagotovili, da se je to peljalo na tak način. Tudi to je ta Vlada že v prvem mesecu mandata spremenila. Uredbo o sodelovanju smo spremenili, spremenila je Vlada na predlog ministrice za notranje zadeve, tedanje Tatjane zakonodajo, ki se nanaša na delovanje in pooblastila policije zato, da smo vsaj poskusili sanirati škodo, ki ste jo povzročili. Če bi ostali na vladi še en mandat, sem jaz popolnoma prepričana, da s pristopom, ki ste ga ubrali, bi uspeli v nadaljnjih štirih letih popolnoma razmontirati sistem organov preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, ne samo korupcije, organiziranega kriminala, ampak tudi drugih. In to, to je tista resnična škoda za državo. z nastavki tega spodkopavanja, ki ste ga potem peljali v času vaše prejšnje vlade, pa ste začeli, že pred vašim takratnim mandatom, še v času Šarčeve vlade, ko ste popolnoma neustavno, kar je kasneje tudi ugotovilo Ustavno sodišče, uvedli parlamentarno preiskavo konkretnih tožilskih postopkov. Jaz osebno sem takrat kot državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje glasno in javno opozarjala na neustavnost takega početja. Vi ste morali počakati na odločitev Ustavnega sodišča, čeprav gre za osnovna načela delitve oblasti in ustavnega reda. Opozarjala sem tudi, ko ste na ves glas razpravljali, se niste pustili motiti o konkretnih sodnih postopkih z imeni in priimki, omalovaževali sodnike, tako kot ste to počeli, spoštovani poslanec, sedaj, ko ste omalovaževali dve poslanski kolegici, ki nista sodnici, ki nista sodnici, zato, da bi javnost se naslajala nad vašimi besedami. Ampak s tem in s kričanjem o krivosodju, z vašimi besedami, gospod poslanec, o Ustavnem sodišču kot mafiji, ki ščiti mafijo in s podobnimi izrazi, ste ustvarili izjemno dobro podlago za to, kar ste potem v svojem mandatu počeli ljudem. Pri ljudeh ste percepcijo neodvisnosti in položaja pravosodnih organov učinkovito zmanjševali. In to so v resnici na vrhu, ko govorimo o učinkovitem sistemu pregona, tiste škodljive prakse, ki omogočajo, da se sistem razgrajuje in potem se čudimo, kako da ne deluje učinkovito. Učinkovito pa ne more delovati tudi, če boste vsakič vpili, tisti, ki je predstojnik državnega organa mora prvi oditi, ko se pokaže nepravilnost, ne sme preiskovati, ne sme, bog ne daj, skušati zavarovati dokazov. veste pa, to ste sami povedali, da je za prihod kriminalistov v hišne preiskave in druge preiskovalne ukrepe potrebna določena stopnja suma, ki zahteva določeno količino in kakovost dokaznega materiala, njihov pregled in nenazadnje odredbe preiskovalnega sodnika. To se nikoli ne more objektivno zgoditi čez noč. V tistih dneh se pa lahko zgodi na državnih organih marsikaj. In zato sem sama ostala, kjer sem ostala, zato da sem v skladu s svojo dolžnostjo, ki je tudi vaša dolžnost, dolžnost vseh državnih organov skladu s 145. členom Zakona o kazenskem postopku poskrbela za to, da se sledovi morebitnih kaznivih dejanj ne zakrijejo. Vse, kar sem naredila, je izpolnila svojo zakonsko dolžnost. Sedaj pa sem odstopila, sem v odstopu in sem sprejela tudi objektivno odgovornost. In tudi gospod dr. Šoltes, državni sekretar nekdanji, je bil razrešen zaradi objektivne odgovornosti. Vi pa mu v tem parlamentu pripisujete kazniva dejanja, kar je lahko samo po sebi kaznivo dejanje. Naj omenim, da smo na ministrstvu prav tako že pripravili in sprejeli, ste v tem Državnem zboru na naš predlog že omenjeni zakon o zaščiti prijaviteljev, torej Zakon o zaščiti žvižgačev iz katerega se vi sedaj norčujete. Tudi moja lastna izkušnja s tem primerom je pokazala, kako pomembna je zaščita žvižgačev, tistih, ki znotraj, zlasti javno sektorskih organizacij, želijo spregovoriti o nepravilnostih. Dokazljivo, dokumentarno dokazljivo je, da so prve informacije o nepravilnostih znotraj uradniških struktur, ki so vodile ta posel, na čelu z gospodom Simonom Starčkom, nekdanjim vodjo službe za nepremičnine, da so te informacije do mene prvič prišle po zamenjavi prejšnjega generalnega sekretarja, ker so jim prejšnje vodstvene strukture v sekretariatu ministrstva, na čelu z generalnim sekretarjem in vodjo Službe za nepremičnine gospodom Starčkom omejevale, tudi to je dokazljivo, dokazljivo iz digitalnih sistemov pravosodja in javne uprave, omejile dostop do informacij, jih izključile iz projektov po tem, ko so začele njih, ne mene, opozarjati na nepravilnosti in grozili tudi z izgubo službe. In še bolj resno kot to, da ne smejo komunicirati z mano kot ministrico in še marsikaj se je dogajalo. Morda si tudi zato želite, da Zakon o zaščiti prijaviteljev ne bi zaživel. Govorite, da sam po sebi ni ključen element. Seveda ni, je pa neizogiben in nepogrešljiv element. Kajti, brez prijaviteljev, ki si bodo upali spregovoriti, se marsikaj ne bo odkrilo. Sami ste zakonu nasprotovali, morda vam tudi to stanje ustreza. Namreč, prijavitelji so zaščiteni prav zato, ker se praviloma ne upajo spregovoriti zaradi 40. TRAK: ali pa, kar je še bolj pogosto in bolj enostavno za tiste, ki grozijo, ker jim grozi izguba službe, kot je bilo v tem primeru tudi pri mojih sodelavcih in sodelavkah, ki so jim nadrejeni, to nisem bila jaz, nadrejeni v službi za nepremičnine in drugih službah sekretariata grozili z izgubo službe, ker se jih psihično pa tudi finančno izčrpava, ker se jim onemogoča napredovanje, medtem ko se drugim uradnikom, ki sodelujejo pri določenih projektih, napredovanje omogoča. Tudi to ste počeli v prejšnji vladi, ta vlada je to že v začetku mandata raziskala. Valovi napredovanj, selektivno dajanje posebnih dodatkov za povečan obseg dela zaslužnim kadrom znotraj uradniških struktur, neizplačevanje teh dodatkov drugim kadrom malo na pamet. Ko gledaš določene vzorce, vidiš, da vse to tudi ni naključno. In tako naprej. Zato je zakonodaja o zaščiti prijaviteljev ključna in na ministrstvu prav tako pripravljamo paralelno z razvojem te zakonodaje oz. predpisov na evropski ravni posebno zakonodajo, ki bo preprečevala t. i. slap tožbe proti novinarjem, ravno tako izjemno pomembno. Novinarjem, ki so izjemno pomemben člen raziskovanja odkrivanja korupcijskih in podobnih praks. In nenazadnje bila je omenjena tudi stečajna zakonodaja, ki vsebuje elemente, pomembne za preprečevanje korupcije, tudi to ste v tem Državnem zboru na predlog Ministrstva za pravosodje sprejeli v tem mandatu. Tako, da številna priporočila, ki so bila dana novembra izvršujemo, nekatera so celo že izvršena. Naslednji minister ali ministrica, ki bo prišel na Ministrstvo za pravosodje, bo imel veliko materiala že pripravljenega in jaz verjamem, da se bo nadaljevalo v tej koaliciji pod to vlado v tej smeri. In takrat, ko bodo predlogi pred vami, glede na današnjo razpravo in vehementnost le-te sem, si, pričakujem in upam, da boste to tudi z veseljem podprli, kajti tisti, ki tega ne bo podprl, mislim, da bo zelo povedno pokazal, koliko mu je v resnici do boja proti korupciji. Lahko sedaj v nedogled kažete s prstom na ministrico, lahko govorite o problemu podpisa škodljive pogodbe kot ji pravite, čeprav še do danes nismo povsem razjasnili, kaj je na sami pogodbi škodljivega, razen dejstva, da je bila podpisana na podlagi prevare, dokazljivo prirejene dokumentacije, ki so jo priredile odgovorne uradniške strukture ministrstva. Pa ne deset njih, nekaj njih, peščica njih. takšni posli se bodo v prihodnosti dogajali, večinoma bodo šli naprej neopaženo. Hkrati se pa čudimo, da ni epilogov. Če nekdo ne ostane, skuša raziskati detajle, ko ima sam mirno vest, in jaz jo imam popolnoma, zavarovati dokaze itn., potem je res težko pričakovati učinkovit epilog. Kajti do časa, ko kriminalisti pridejo z ustreznimi odredbami, ki so potrebne zaradi varovalk pravic osumljencev in obdolžencev, je lahko že marsikaj skrito, skrito, uničeno, vrženo v Ljubljanico, kot ste sami rekli, ali še kaj. In naj poudarim, jaz, tudi danes sem prebrala, da je proti meni že vložena kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev. To ni nepričakovano. Jaz bi sama pričakovala, da bi že v štartu bila na nek način vključena v to preiskavo, saj sem vendarle predstojnica organa, ki je podpisala pogodbo. Vendar imam mirno vest glede tega, nikakršnega kaznivega dejanja nisem storila. Mi pa daje celovitost preiskave, ki bo zajela vse akterje teh ali pa drugih poslov, upanje, da bodo v vsaj v nekaterih primerih zgodbe doživeli epilog. Tako da, še enkrat, Ministrstvo za pravosodje in ta Vlada v tem mandatu je pripravila izjemno veliko sprememb, nekatere že sprejete, nekatere bodo, ne dvomim, sprejete v nadaljevanju, tudi ko mene več ne bo, kot pravi neka lepa slovenska pesem,

Prej se je ministrica spraševala, kaj bi bilo, če bi mi še en mandat ostali na Vladi. Veste, kaj bi bilo, gospa ministrica, oz. bolje rečeno kaj ne bi bilo, česa ne bi bilo? Te korupcijske zgodbe ne bi bilo! 13.20 (Nadaljevanje) za propadlo stavbo, pa dopustili, da nekateri še verjetno kaj maznejo zraven. Tega ne bi bilo, gospa ministrica, če bi bili mi še en mandat na Vladi. Vi lahko govorite o nekem Zakonu o zaščiti žvižgačev, gospa ministrica, vi niste noben žvižgač. Vi ste skesanka, to pa ni žvižgač. Bi morali narediti potem še Zakon o zaščiti skesancev, kar pa ni isto kot žvižgač in ste spretno se na nek način v tej zgodbi potem obrnili. Povejte mi, gospa ministrica, Simona Starčka ste vi postavili na to mesto. Zakaj ste ga postavili? Zakaj ga je generalni sekretar tja postavil, kot smo lahko videli. je bilo to zaradi njegove strokovnosti ali kako? Ker, ko sem se s kolegi iz SD pogovarjal in nekoga vprašal, ki tam pozna zadeve, pa kako je pa možno, da ste res nekoga, ki je bil bivši član SDS, postavili na tako funkcijo, mi je dejal, ja, to je bilo pa zato, ker je bil tam problem na tem uradu in smo potrebovali strokoven kader in smo Simona Starčka tja postavili zaradi njegove strokovnosti. Trinajst tožilcev,

Če je bilo teh trinajst tožilcev enako učinkovitih, kot je tožilka Blanka Žgajnar, mi takšnih tožilcev ne potrebujemo, in ne mi govoriti, kako so ubogi. Ubogi so očitno v znanju, ali pa na hrbtenici, ker niso pokončni, ker ne smejo, ali pa ne upajo, ali pa ne znajo stvari izpeljati do konca pri določenih posameznikih, da se razumemo. In pa še enkrat, gospa ministrica, vi ne ločite objektivne in subjektivne odgovornosti. Vaša odgovornost je obojna, tako objektivna kot subjektivna. Vi ste objektivno objektivno odgovorna, če se na Ministrstvu za pravosodje nekaj naredi, pa je to brez vašega vpliva. Ne morete pa reči, da če vi pa nekaj podpišete, če nekaj podpišete, da ste samo objektivno odgovorni. Vi ste subjektivno odgovorna za to. Če neka, če nek organ na nekem ministrstvu, kaj jaz vem, izda nek sklep ali pa nekaj, na čemer ni ministrovega podpisa, ja, se strinjam, je pač objektivna odgovornost ministra, da je tam na ministrstvu se je nekaj zgodilo. Če je pa minister pod to podpisan, je pa to subjektivna odgovornost. Če pa ne gledate kaj podpišete, predvsem pa, če ne preverite, gospa ministrica, kaj podpišete, pa ne gre za to, da se z metrom skače okrog, pa je to vaša subjektivna odgovornost. In vi ste tisti, vi ste dali gradivo na sejo Vlade, vi ste izpogajali teh dodatnih 7 milijonov, da se je prerazporedilo, in da se je dobil denar za stavbo, ki ni sploh primerna za to zadevo. Saj ste, zadnjič ste na KNJF sama rekla, da bo zdaj tam nekaj drugega. Zakaj? Vi ste to kupili za sodišča, zdaj bo pa kar tam nekaj drugega. Kako je to možno? pravi, ste zavestno podpisali pogodbo, ki ne služi temu čemur je bila namenjena in to je subjektivna odgovornost.